se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Dostavljena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slobodanu Periću, izabranom sa izborne liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slobodanu Periću.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim ga da pristupi radi polaganja

narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.Čestitam i dozvolite da vam poželim uspešan zajednički

u skladu sa članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, predviđeno da kvorum za rad prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih

i mimo dana utvrđenog u navedenim odredbama Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz predloženog dnevnog reda sednice.Saglasno sednice.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača Lazara Krstića, ministra finansija i Igora Mirovića, ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave, pozvao da sednici prisustvuju i Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija i Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Radi utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku.Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Narodnoj skupštini 1. oktobra 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim prisutnih 159 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Grupa od 43 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je podnela Narodnoj skupštini 2. oktobra 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim prisutna 164 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Grupa od 43 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o platnom prometu, koji je podnela Narodnoj skupštini 2. oktobra 2013.

predstavlja Narodnu skupštinu, a to znači, gospodine predsedniče, da ste vi odgovorni za dostojanstvo Narodne skupštine kako u radno vreme, tako i van radnog vremena.S

tokom ove sednice i tokom svih prethodnih sednica kako bismo na najbolji način istinom pokazali da je istina najbolji lek protiv svake klevete.Sa nekolebljivom verom da vi kao predsednik parlamenta nameravate da izgradite parlament kao instituciju od najvećeg poverenja građana Srbije, sa najdubljim poštovanjem prema građanima Srbije koje predstavljamo, sa jasnom odlučnošću da prostakluku i lažima stanemo na put, zahtevam da obezbedite snimak sa prethodne sednice koji pokrivaju sve bezbednosne kamere kako bismo javnosti mogli da predočimo kakvim se sve sredstvima služe neki narodni poslanici koji imaju rezervnu zemlju, i to jasno kažu, i prema ovoj zemlji se ponašaju kao prćiji, koji trebaju što pre uniziti i poniziti sve njene institucije.Zahtevam da mi pomognete da sačuvamo dostojanstvo Narodne skupštine, da se izborimo protiv onih poslanika koji u sadejstvu sa tabloidima žele samo da ponize instituciju kojom predsedavate, da ponize Republiku Srbiju kako bi tako raslabljeni dalje omogućili rasprodaju teritorija.Na kraju da završim, razumem fascinaciju prstima da li oni stoje ovako ili drže obarač na snajperu koji je uperen u Zorana Đinđića, Slavka Ćuruviju ili Ivana Stambolića, meni je svejedno,(Predsednik: nema smisla to što radite gospodine Milivojeviću. Zaista nema smisla. To što radite na najgrublji način, prvo unižava dostojanstvo Narodne skupštine..)Ja samo zahtevam da obezbedite snimke sa bezbednosnih kamera u ovoj sali. **Nebojša

Gospodine predsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, smatram da je povređen član 27. i član 168. Poslovnika Narodne skupštine.Naime, tokom jučerašnjeg dana je u proceduru stigao Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini pod brojem 011-3710/13. Činjenica je da je vaša obaveza bila, gospodine predsedniče, da po članu 168. Predlog zakona za čije se razmatranje predlaže hitni postupak dostavi narodnim poslanicima i Vladi, ako ona nije predlagač zakona, odmah po

pošto gledam i E-parlament, što neki nemaju mogućnost, video sam oko 12,00 časova na E-parlamentu stoji taj zakon i u 13,00 časova, sam predao amandman na taj zakon. Očigledno je da materijal koji je svima nama poslat je poslat posle 13,00 časova, jer u materijalu je bio i moj amandman.Znači, očigledno minimum tri sata ste kasnili, a verovatno i više pošto u 18,00 časova smo dobili saziv i sve ostalo. U tom smislu, opet kažem, ukoliko tumačimo na jedan način Poslovnik, postoji mogućnost da se saziv pošalje minut pre sednice Skupštine. Nije to suština poštovanja Poslovnika, nego omogućavanje narodnim poslanicima da se uključe u raspravu, da stave predloge. **Nebojša Stefanović** Hvala vam, gospodine Mikoviću.Prvo, moram da vam kažem da je naravno apsolutno nemoguće da kada vam stigne zakon u proceduru da vi u istom trenutku za 250 korisnika pošaljete nakon minuta. Znači, potrebno je da se materijal odštampa i potrebno je da se kovertira, i pošalje poslaničkim grupama.Dakle, svakako je vaša poslanička grupa, mi ćemo sada imati tačno kada je potpisala sekretarica vaše poslaničke grupe, u koje vreme je potpisala prijem, svakako da je to pre 18, sati, to ćete dobiti uskoro. Ne, dobićete tačno zapisnik sa potpisom.

ste mi dali reč.)Nisam vam dao reč, samo se tehnički nije isključio mikrofon.Međutim, podsetiću vas da odredbe Poslovnika za koji za koji ja nisam glasao, i nisam ga usvajao, važe sve što je urađeno, urađeno je u skladu sa odredbama važećeg Poslovnika, i nažalost, kao što sam i vama to rekao u prepodnevnom delu zasedanja u našem razgovoru, da nažalost postoji tehnička mogućnost da se sednica sazove u roku mnogo kraćem nego što je predviđen rok za dostavljanje materijala, odnosno predlaganje zakona ili amandmana, dakle Poslovnik omogućava takve mogućnosti. To je sve u skladu sa Poslovnikom. S obzirom da se radi o zakonu o kome se menja samo jedan član, mislim da je u najmanju ruku bilo dovoljno vremena da se sve to pogleda.Reč

ne zna praktično o čemu raspravljamo i koja je tačka dnevnog reda pred poslanicima.Naša poslanička grupa …

uspostavljanje hitnog postupka za Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, uspostavljanje hitnog postupka za Zakon o oružju i municiji i uspostavljanje hitnosti postupka izmena izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju koji je podnela naša poslanička grupa. To smo juče dostavili u isto vreme kada smo dobili saziv za ovu sednicu.Smatrali smo da studenti i njihovi roditelji ne treba da budu u neizvesnosti kako će upisati ovu školsku godinu i da li će je upisati i da li će biti samo finansirajući ili finansirajući. Smatrali smo da to Narodna skupština treba da razreši.Umesto toga, danas to niste ni pomenuli ni stavili na dnevni red. Nismo znali danas da li sednica počinje, da li je sazvana samo radi polaganja zakletve, da bi ste obezbedili kvorum za početak sednice i trenutno ne znam da li možda radimo u dve sale, u velikoj i u maloj da bi postigli ove dve sednice koje su praktično bile danas u toku, da se vode uporedo?Jednostavno, predsedavajući, ostavljate nam malo, gotovo uopšte nam ne ostavljate vremena da se pripremimo za sednicu, da pripremimo amandmane, da pripremimo naše podneske vezano za tačke dnevnog reda. Jednostavno nastupio je jedan vakum, koji nam ne omogućava da se snađemo i da obavljamo posao narodnog poslanika. Što se tiče Zakona o visokom obrazovanju, potpuno se slažem sa vama. Ja sam i pre oko sat vremena sazvao sednicu u ponedeljak koja će biti posvećena ovom zakonu.Dakle imaćemo na dnevnom redu Zakon o visokom obrazovanju o kome će Narodna skupština moći da raspravlja i do sredine nedelje, nadam se, da usvojimo ove predloge koji će omogućiti svim studentima da na najbolji mogući način mogu da nastave svoje školovanje. Kao što vidite, potpuno poštujući volju svih narodnih poslanika a i Vlade, stavio sam na dnevni red, uvažavajući potrebu da rešimo ovaj važan društveni problem.Da sam to stavio na dnevni red prethodne sednice, nažalost o tome ne bi mogli možda još dve nedelje da glasamo. Tako da ćemo ovo učiniti brže i efikasnije na radost svih studenata ove zemlje.Što se tiče novi poslanika, mislim da je nekorektno da kažete da li je razlog ovaj ili onaj. Kada su bili u pitanju poslanici vaše poslaničke grupe u istom trenutku kada ste zahtevali sam omogućavao da se zamene, da polažu zakletvu i da uđu i postanu deo poslaničke grupe.Dakle, nemojmo uskraćivati pravo bilo kojoj poslaničkoj grupi da u istom trenutku popuni svoje redove i da ti narodni poslanici imaju mogućnost da rade u ovoj Narodnoj skupštini, bez obzira da li činili većinu ili ne.Što se tiče

stav 2. ovog Poslovnika, koji kaže da se po hitnom postupku može doneti zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide.Mislim da je ponižavajuće gospodine Stefanoviću, da prihvatite obrazloženje Vlade da njeni članovi 2. oktobra ove godine nisu mogli da predvide da će nastupiti 6. oktobar koji je samo četiri dana kasnije i da će do tada morati da se donese izmena Zakona o javnoj svojini.Onda ste dozvolili da Vlada Srbije na najgrozniji mogući način ponižava ovaj Parlament. Vi ste naš predstavnik prema Vladi. Zašto im dozvoljavate sledeću stvar.Da ljudima bilo jasno, hronologija je juče izgledala ovako: u 9,39 časova je Vlada povukla Predlog o izmeni Zakona o javnoj svojini, u 9,40 časova je podnela novi Predlog zakona o javnoj svojini, koji nije isti kao onaj koji je podnet pre samo tri dana, o čemu ćemo govoriti u diskusiji. U 9,41 časova je Vlada Srbije povukla Predlog izmena Zakona o javnom obrazovanju.

o visokom obrazovanju koji onda niste mogli da stavite na ovu sednicu.Kada govorite, ja bih rekao na ciničan način, o tome da će studenti biti srećni sredinom sledeće nedelje, mogli smo danas da raspravljamo o tom zakonu ili sutra u pauzi ove sednice.Samo još 10-ak sekundi, da više ne bih uzimao vremena. Poslanička grupa LDP odlučila je da ne podnosi amandmane na Zakon o javnoj svojini kako ne bi zbog nas Skupština radila još jedan dan nepotrebno u nedelju, ali krivica za to što će Skupština verovatno raditi je isključivo na vama, gospodine Stefanoviću, i to je posledica vaše loše organizacije i koordinacije sa Vladom. **Nebojša Stefanović** Vreme.Kao što ste videli, danas sam predložio dnevni red. Većina narodnih poslanika je odlučila šta će biti na dnevnom redu i to nije volja predsednika Narodne skupštine, već volja većine u Narodnoj skupštini. Narodni poslanici, većinom glasova svih narodnih poslanika, odlučuju šta će biti dnevni red Skupštine.Što se tiče Zakona o visokom obrazovanju, u konsultaciju sa ministrom sam se potrudio da obezbedim sve potrebne preduslove, dakle, da ministar bude prisutan i da zakon možemo da razmatramo na takav način. U dogovoru sa ministrom Jovanovićem smo odlučili da je to jedino moguće u ponedeljak.Što se mene tiče, voleo bih da smo mogli to da raspravljamo možda već u četvrtak ili danas, ali u ovom trenutku to nije bilo moguće, a da se ispune sledeći preduslovi da bi se sednica kvalitetno vodila. Tu nema krivice ni Narodne skupštine, ni moje kao predsednika Skupštine,

sazivanja po hitnom postupku, pošto postoji odredba da nedonošenje zakona po hitnom postupku može da prouzrokuje štetne posledice, smatram da bi nedonošenje ovog zakona moglo da prouzrokuje štetne posledice. Zbog toga smatram da je dobro što ga imamo na dnevnom redu.Da

setili da narodni poslanik može da reklamira povredu Poslovnika koja je učinjena tokom sednice i tog dana, znači, tokom ove sednice, a govornik je evocirao uspomene, govorio o povredi Poslovnika van sednice, iako on sebe smatra vrlim poznavaocem Poslovnika, pa je govorio i o povredama Poslovnika koje su učinjene unazad.Ako bi to tako dopustili, onda bih ja mogao da reklamiram i povredu Poslovnika u bivšem sazivu, zašto je isti poslanik igrao video igrice. **Nebojša Stefanović** Ja vas molim da to ne činite, da vi ne biste ušli u povredu Poslovnika, odnosno da ja ne bih ušao u novu povredu Poslovnika time što ću vam to dozvoliti.

gde je pomenuti poslanik posle svog izlaganja, a sada ja tražim da se to utvrdi snimkom između 11,25 i 11,34 časova, ponovo upotrebio taj svoj čuveni prstić.Dakle, prstić.Dakle, ako mu nije jasno, na snimku se prošli put vidi, u prenosima, u arhivu, na parlament.rs vidi se pod oznakom 0204, to je dva sata i četiri minute, kako upotrebljava svoj prstić na prošloj sednici. Sada ga je ponovo upotrebio.

zbog toga što ste hteli sa ministrom da obezbedite njegovo prisustvo. Izvinite, to nije poslovnički razlog. Da jeste, danas ne bismo imali sednicu, jer onda gospodin Mirović ne bi moga da predstavlja Vladu po Zakonu o javnoj svojini, nego gospodin Krstić, koji je juče i bio ovlašćen za ovaj zakon. Samo vas molim da budete dosledni da budete dosledni kada obrazlažete razloge i svoju borbu za što normalniju raspravu u ovom parlamentu. Onda ove sednice danas nema, neka dođe gospodin Krstić. Verujem da je važan skup „Kvantni skok“ u nepoznato, ali mislim da je važna i rasprava u Skupštini. uredno ovlašćen od strane Vlade da predstavlja ovaj zakon i u skladu sa Poslovnikom će to učiniti na današnjoj sednici.Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.Primili ste Izveštaje odbora.Pre načelnog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Detalje ste dobili u materijalu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini.Da li predstavnik predlagača, ministar Igor Mirović, želi reč? (Da.)Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, veoma kratko, više radi javnosti, jer se radi o izmeni samo jednog člana Zakona o javnoj svojini. Dužan sam da u ime Vlade Republike Srbije objasnim razloge koji su motivisali Vladu da predloži izmene Zakona o javnoj svojini.Članom 82. stav 3. Zakona o javnoj svojini, a taj zakon je donet 2011. godine, utvrđen je rok od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine tih preduzeća, odnosno društava na nepokretnostima u državnoj svojini na kojima imaju prava korišćenja.Imajući

prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima, neophodno je da se ovaj rok blagovremeno produži. U tom smislu je Vlada i predložila zakon o izmenama zakona, kojim se u članu 82. stav 3. umesto reči: „dve godine“ zamenjuje sa rečima: „tri se Vlada odlučila da predloži proceduru donošenja po hitnom postupku? Zato što objektivno veliki broj preduzeća, društava kapitala i njihovih zavisnih društava na nepokretnostima u državnoj svojini, na kojima je imao mogućnost, ali očigledno ne i punu sposobnost da upiše pravo korišćenja, to nije učinio u ovom roku. Veoma je važno da se omogući produženja roka u kojem bi ta njihova obaveza bila realizovana. Predlažem da u raspravi eventualno odgovorima i na dodatna pitanja. Hvala.

ovog zakona i naši razlozi su, pre svega, suštinski. Razgovarali smo na početku ove sednice o tome šta su proceduralni razlozi, zbog čega je bilo toliko problema, zbog čega ova sednica izgleda ovako kako izgleda, zbog čega Skupština nije radila pun mesec, čitav septembar, čekajući navodno da na normalan način počne važno, redovno, veliko jesenje zasedanje, a onda imamo dva prekida iste sednice. To je povezano i sa ovim zakonom, gospodine Miroviću.Činjenica da se na ovaj način piše ovaj zakon, da se on nudi Skupštini, da se u međuvremenu menja novim predlogom zakona, da sada dolazite pred Skupštinu sa praktično jednom vrstom ucene. Ili će se ovaj zakon usvojiti do nedelje,

od tog kvantnog skoka, hajde da to ponovo kažem, od nove atmosfere, nove ozbiljnosti.Ne znam kako, na primer, mislite. Ova sednica je prekinuta, između ostalog i rasprava o zakonu o legalizaciji, koja će biti nastavljena ko zna kad i ko zna kada će biti usvojen taj zakon, od ljudi, od običnih građana da uđu u neki pravni postupak da regulišu svoje odnose, da izmire obaveze prema državi, a istovremeno predlažete ovom parlamentu zakon kojim zapravo želite da nagradite nesposobna preduzeća, pre svega nesposobna javna i državna preduzeća kojima je bilo malo dve godine roka da ispune elementarni uslov, da pokažu elementarno interesovanje za imovinu koja je njihova, ili je koriste kao da je njihova. Danas dolazite pred parlament i tražite da im produžimo rok za još godinu dana.Očekivao sam više argumenata od vas u vašem uvodnom izlaganju. Ne zameram vam mnogo, jer vi niste resorni ministar za ovo. O ovome je trebalo da govori, pre svega, gospodin Krstić i zbog toga smo toliko iznenađeni zbog toga što ste nam još jednom uskratili priliku da konačno sa gospodinom Krstićem porazgovaramo i o ovom zakonu, koji doduše ima samo jednu izmenu, odnosno jedan član, ali koji zapravo pokazuje koliko nema spremnosti da se reformiše ključni generator svih problema, pogotovo u ekonomskoj sferi u ovoj zemlji, a to je javni sektor.Liberalno demokratska partija misli da onaj ko za dve godine nije pokazao nikakvo interesovanje i nije podneo zahtev u skladu sa Zakonom o javnoj svojini, treba trajno da izgubi pravo da bude upisan kao vlasnik, jer to se očekuje i od građana u njihovim odnosima sa državom, ili u ostvarivanju nekakvih prava.Druga stvar, gospodine Miroviću, ja vas molim da pred ovim parlamentom kažete koja to preduzeća nisu podnela zahteve o kojima se ovde radi? Kojim javnim preduzećima produžavate rok sa dve godine na tri godine? U obrazloženju zakona Vlada kaže, vi ste glasali pretpostavljam kao ministar za ovaj zakon na Vladi, da većina privrednih subjekata nije podnela taj zahtev. Ja vas molim da budete mnogo konkretniji, zbog toga što su to preduzeća koja zapravo plaćaju građani ove zemlje. Mnoga od njih su monopolistička. U gotovo svim su partijski postavljeni direktori. Recite nam koji direktor kog javnog preduzeća nije stigao za dve godine da podnese zahtev za upis prava svojine?Pretpostavljam da možda gospodin Cvijan zna ko je to. Ako vam oko toga sada, gospodine Miroviću, pomaže, onda mi neće smetati što razgovarate dok traje rasprava u Skupštini, ali ja vas najozbiljnije molim da kažete koja su to preduzeća, pa da procenimo onda da li njima treba dati još godinu dana, ili im ne treba dati još godinu dana. Ili, ako im već dajete još godinu dana, da li će ti direktori, ili to poslovodstvo, snositi nekakve posledice? Da li će, na primer, to telo koje osnivate u okviru svoje stranke koje će, na primer, smenjivati direktore, iako je to, moram da primetim protivzakonito, uzimati u obzir i to da ti ljudi nisu ispunili svoju elementarnu obavezu. Ja mislim da kada direktor nekog preduzeća ne podnese zahtev za upis prava svojine na imovini koju koristi to preduzeće po osnovu prava korišćenja, da to nije razlog samo za smenu direktora. Ja mislim da je to razlog za krivično gonjenje direktora. Time je napravio štetu firmi koju valjda vodi u ime građana Srbije, u ime poreskih obveznika, u ime onih koji finansiraju te kompanije.Treće pitanje gospodine Miroviću, zašto ste u ponedeljak podneli Predlog zakona ovog istog gde ste tražili da rok bude prodižen za šest meseci na dve i po godine, a onda ste u četvrtak ujutru odlučili da podnesete drugi Predlog zakona i da rok bude produžen na tri godine? Da li imate neku analizu u međuvremenu? Ko ne može da stigne za šest meseci da podnese ove zahteve? Da li npr. te probleme ima direktor „Železnice“ ili direktor npr. PTT Pošta Srbije? je npr. u Pošti 98 članova poslovodstva te kompanije, koliko ona ima, nije stiglo za dve godine da podnese ili možda jesu? Možda su oni ispunili sve ono što se od njih očekivalo, ali vi to niste naveli gospodine Miroviću u obrazloženju ovih zakona.Ne možete da dođete pred parlament, da tražite produženje tako ozbiljne stvari, ozbiljnog roka za godinu dana a da se to zasniva na sumarnoj, lapidarnoj rečenici imajući u vidu da je ovaj rok prekluzivan i činjenicu da vrlo veliki broj navedenih preduzeća nije podneo zahtev. Koliko preduzeća? Kojih? O kojoj imovini se radi? Kakve bi bile posledice? Znate šta? Mene ne zanima što je rok prekluzivan. Rok i treba da bude prekluzivan. Zato postoje prekluzivni rokovi da kada oni isteknu ako neko nije ništa uradi da trajno izgubi neko pravo i zato se to zove prekluzivni rok.Vi rok.Vi naravno možete da i suspendujete taj rok tako što ćete svaki put promeniti zakon, ali mi smo u ovoj skupštini u nekim prošlim sazivima prolazili kroz slične situacije. Hiljadu puta smo rekli nekoj prethodnoj Vladi – nemojte svake godine da pomeramo onaj rok za zamenu pasoša za godinu dana, da se ponižavamo, da nam zakoni budu broj 2009. menja se brojem 2010. pa sledeće 2011. pa tako dalje. Dajte da odmah vidimo za koliko treba promeniti rok.

da poentiram i ukažem na one koji su ovako grubo zanemarili interese i Republike Srbije i onih njenih delova, preduzeća koje oni vode ili u čije ime oni posluju.Znate posluju.Znate šta je problem, gospodine Miroviću? Što je ovaj rok trajao 24 meseca ili dve godine. On ističe u nedelju, a od izbora prošle Vlade navodnog konstituisanja nove politike, navodnog zavođenja reda u javnom sektoru je prošlo više od 14 meseci. Dakle, ljudi koje ste vi tamo imenovali ili ljudi koje vi tamo tolerišete nisu uradili ono što je bila njihova zakonska obaveza. Da ste sproveli Zakon o javnim preduzećima onako kako u njemu piše pa da su svi konkursi bili sprovedeni do 30. juna, a da ste do početka avgusta najkasnije, što je razuman rok izabrali nove direktore, onda bi ti novi sposobniji, sjajni stručnjaci možda imali vremena da od početka avgusta do početka oktobra podnesu ove zahteve. Međutim, u Srbiji još nisu izabrani direktori javnih preduzeća.Hoćete li mi možda reći da su ovaj rok propustili neki loši katastrofalni direktori koje je postavljala prethodna vlast? Zašto su ti ljudi na tim mestima još uvek, gospodine Miroviću, kada vi 14 godina imate, daleko bilo, 14 meseci imate apsolutnu vlast u ovoj zemlji?

i da su pretpostavljam mesecima pokušavali da ubede bilo koga u toj Vladi da nešto treba uraditi, ali vi ste čitavo proleće i leto potrošili na rekonstrukciju Vlade.Jedan Vlade.Jedan drugi ministar pre nekoliko dana je pričajući o Zakonu o legalizaciji, gospodin Ilić rekao da je i njegov zakon bio spreman ali je bila letnja pauza pa parlament nije radio. To nije tačno. Mi smo svi ovde bili čitav septembar i bili spremni da radimo. Za to što skupština nije zasedala ste krivi vi iz Vlade koji niste predlagali zakone u vanrednom zasedanju jer ste mogli da budete praktično sazivač sednice, predsednik parlamenta Nebojša Stefanović, koji je potpredsednik vaše partije i parlamentarna većina.

Nosiće taj simbolični datum, koji nikada u Srbiji nije nastupio. Ovo je dokaz da nije nikada nastupio, da nema spremnosti u ovoj vladi da promeni osnovne metode delovanja.Žuri se, pa se i sednica zakazana za 10,00 počinjemo sa raspravom u 11,30. Kada to vidi direktor preduzeća, pa što bi se on trudio da promeni nešto u svom načinu rada, u organizaciji svoje firme? Zašto bi 16 direktora, osim generalnog direktora i zamenika generalnog direktora u PTT radilo bilo šta i razmišljalo da je potrebno uraditi bilo šta?Kako šta?Kako će ovaj zakon uticati? Kako će tretirati neke druge, vrlo ozbiljne stvari? Vi znate, gospodine Miroviću, da imate javna preduzeća koja praktično ostvaruju dobit isključivo na činjenici da imaju ugovore sa nekim drugim javnim ili državnim preduzećima, koja se odnose na imovinu, recimo na zakup poslovnog prostora. Zašto bi se oni u ovim okolnostima, ne moraju da budu zainteresovani, borili za neku drugu imovinu?Šta mislite, ako sutra bude prodat „Telekom“, da li će on baš pod istim uslovima želeti da baš od tog javnog preduzeća zakupljuje prostor i da ga praktično drži u plusu, odnosno da mu omogućavate povećanje profita od 300 ili 400%? Imaćete za šest meseci, ili za godinu dana zapravo potpuno ogoljeno ono što je i danas očigledno, a što se na neki način prikriva nasleđenim odnosima u kojima država kroz jedan sektor čini uslugu nekom drugom sektoru i sve kroz papire i knjigovodstvene izveštaje izgleda mnogo lepše, nego što jeste.Ne verujem, gospodine Miroviću, da red može da se zavede tako što će neko u ovoj vladi, bilo ko, bez obzira na njegovu moć, snagu uspevati da sazna ili otkrije svaki pokušaj, ne znam, prebacivanja 150 zaposlenih iz jednog preduzeća ili javne ustanove u neku agenciju, itd. Kako može da funkcioniše taj sistem?Što bi Adenauer rekao - nemojte da mešate energiju i snagu. To su dve različite stvari. Dakle, snaga je zakon, snaga su institucije, snaga je red. Još jednom vas molim, deo svog vremena ću ostaviti za sam kraj ove rasprave, s obzirom da očekujem odgovore od vas na neka od pitanja koja sam postavio. Vrlo precizna lista onih koji nisu ispunili ovaj zahtev, vrlo precizna lista direktora, menadžmenta koji nisu bili ni elementarno zainteresovani da ostvare nešto što je u njihovom interesu i njihovo pravo, vrlo precizna lista sankcija, gospodine Miroviću, za one koji su ovako grubo narušili

koji su to elementi i na osnovu kojih nam garantujete da će i ovaj rok od tri godine na kraju biti zadovoljen?Još jednom da ponovim, poslanička grupa Liberalno-demokratske partije nije podnosila amandmane na ovaj zakon, iako mislimo da je on loš, iako se njegovom usvajanju na ovaj način protivimo. Svesni smo toga da te amandmane ne biste prihvatili i da biste zakon usvojili. Mi nismo želeli da zbog toga ova skupština radi još jedan dan, da radi i u nedelju posle čitavog haosa koji ste napravili. Da se odmah razumemo, ne mislim da su odgovorni oni koji su eventualno podnosili amandmane, to je njihovo pravo i oni imaju pravo na tu odluku.Zbog toga što Skupština nije radila juče, a što će raditi sutra ili u nedelju, isključivo je odgovorna Vlada Srbije, kao predlagač i predsednik parlamenta Nebojša Stefanović, koji je na katastrofalan način organizovao početak ovog redovnog jesenjeg zasedanja. Hvala vam.

Predlogom ovog zakona i tiču se u jednom delu i pitanja poslovanja samih preduzeća ili kadrovske politike koja se vodi u njima.U jednom ste, ali samo u jednom, u pravu kada je reč o tome da bi trebalo razdvojiti ona javna preduzeća koja su izvršila ovu obavezu od onih koja to nisu uradila. Nažalost, iako je to dobra ideja i dobar predlog, ovaj zakon koji je donet 2011. godine ne propisuje takvu mogućnost i na neki način, iako daje i obavezu i mogućnost javnim preduzećima da se upišu kao nosioci prava svojine nad određenim nepokretnostima, ne omogućava tu vrstu razdvajanja onih koji su to uradili i koji su na taj način olakšali sebi poslovanje i uredili tu evidenciju, od onih koji to nisu.Drugo, videli ste zašto je pomeren rok inicijalno sa šest meseci na godinu dana. Upravo, zbog procene Vlade da šest meseci nije dovoljan rok da se javna preduzeća, ne samo ona koja su

da taj rok, dakle, eventualni rok, inicijalni rok od 6 meseci nije dovoljan i Vlada se opredelila na produženje roka od godinu dana, koji je po nama opravdaniji, celishodniji, duži i jednostavno primereniji tom obimnom poslu, obzirom da se radi o velikom broju javnih preduzeća, koja imaju tu mogućnost.Šta bi se desilo, to zakon predviđa, ako se eventualno ne usvoji Predlog ovog zakona, i ako se ne bi produžio rok o kojem govorimo? Sva imovina bi se upisala kao javna svojina Republike Srbije, AP Vojvodine, ili jedinica lokalne samouprave i ti odnosi bi se u imovinsko-pravnom smislu prilično iskomplikovali. Mogućnost da zaista javna preduzeća, pre svega, sa aspekta njihovog poslovanja budu upisana kao nosioci prava svojine nad ovim nepokretnostima je nešto što jednostavno moramo motivisati Predlogom izmena i dopuna ovog zakona, iako ne postoji, i tu se slažem sa vama, nikakva sankcija, niti je zakonom propisana bilo kakva evidencija o tome.Zašto je to tako? Mislim da je to pre svega zbog toga što bi bilo teško i osmisliti neku vrstu, da je grubo nazovem, kaznene politike u tom smislu. Jednostavno, ovo je mogućnost i pravo koje treba da motiviše i lokalne samouprave i vlasti na lokalnom nivou, i na nivou AP Vojvodine, i na nivou, govorim, za upravljačke mehanizme u javnim preduzećima, da očiste svoje imovinske bilanse, da ih jednostavno ustroje i da omoguće lakše poslovanje u tom sektoru.Mislim da sam odgovorio na sva vaša konkretna pitanja. Bojan Đurić, replika. **Bojan Đurić** Ne slažem se, gospodine Miroviću.Prvo, nije bitno da li je samim zakonom o javnoj svojini propisana sankcija. Vi imate Zakon o javnim preduzećima koji propisuje vrlo jasan set sankcija za ovakve propuste. Ovo bi moralo da uđe u one izveštaje koja su javna preduzeća dužna da dostavljaju, govorim o republičkim javnim preduzećima, Vladi kao svom osnivaču. O tome vam govori i vaš kolega ministar Radulović koji od 35 javnih preduzeća, od kojih je tražio takozvanu ličnu kartu sa osnovnim podacima o njima i njihovom poslovanju, nije dobio ni jednu potpunu ličnu kartu. Mislim da tu postoje osnovi za sankcije. To je jedna stvar.Druga stvar je, da ste promenili neke od tih direktora, da ste sproveli do kraja javne konkurse, neki od njih ne bi propustili rok. Ne postoji nikakva prepreka. Ne možete da mi kažete da vam zakon zabranjuje da mi kažete koja su preduzeća propustila rok. Konačno postoje sankcije. Postoje u ovoj zemlji, recimo, krivični zakoni. Propuštanje da se nešto učini u okviru ovlašćenja koja imate u privredi, kao rukovodilac, a kada iz toga nastupi šteta,

Ovo je imovina vredna stotine miliona ili milijardi i nema nikakve štete. Tačno je da bi se iskomplikovalo da se onda imovina prevede, odnosno upiše na državu, ili na druge oblike države. Dakle, na neke oblike javne svojine, ali mislim da je to odlično za državu. Ne možete da donosite zakon o kome kažete – mi moramo da motivišemo nekog da se upiše kao vlasnik. Izvinite. Da li važi to

Gospodine predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo, ja sam pre dve godine branio u ovoj sali ovaj zakon i velikom većinom ga je ova Skupština i usvojila, razloga što je ovaj zakon omogućio, iznad ekonomskih efekata koji se od njega očekuju, i određeni politički iskorak. Da se podsetimo.Realna decentralizacija podrazumeva da i drugi nivoi vlasti imaju svoju imovinu i svoje finansijske resurse. Ako to nemaju, onda je priča o decentralizaciji prazna priča. Ali, ono što smo pre dve godine ovde usvojili i što je onda Narodna skupština rekla da mora da se sprovede u delo, to je da sad napokon zna šta kome pripada u našoj zemlji. Istoga dana su usvojeni Zakon o javnoj svojini i Zakon o restituciji, a ovaj Zakon o javnoj svojini nije samo tu da uredi koja državna svojina pripada kom nivou vlasti, republici, pokrajini, lokalnoj samoupravi, nego je i napokon trebalo da se sazna koja imovina je potrebna kom javnom preduzeću ili javnom komunalnom preduzeću i da ta imovina bude upisana, da tako to javno ili javno komunalno preduzeće bude u stanju da ga upotrebi, da ga da kao kolateral i da bude u mogućnosti da posluje, da eventualno kroz tu imovinu za sve što mu je potrebno ne opterećuje lokalne, pokrajinske ili državne budžete kroz neke forme garancije, nego da odgovara za svoje poslovanje sa tom novinom, ali istovremeno da se pročešlja i proveri da li ona imovina koju ta javna komunalna preduzeća upotrebljavaju je njima potrebna.Šta konstatujemo još od pedesetih godina prošlog veka? Konstatujemo da se delatnost tih javnih komunalnih preduzeća konstantno širi. Konstatujemo da imaju sve veći iznos imovine i konstatujemo da samim tim državna imovina nije optimalno upotrebljena. Zato je dat rok od dve godine, da ta javna javna komunalna preduzeća izvole predstaviti svojim osnivačima, a to je skupština opštine grada, pokrajine, ili pak Vlada Republike Srbije, kao osnivač javnih preduzeća na našem nacionalnom nivou, ekstenzivnu listu i da kažu – ovo nam treba, treba nam za ovu svrhu, a sve ovo drugo nam ne treba, i da imamo žustar dijalog koji je očekivan između javnog javnog komunalnog preduzeća i osnivača, koji onda treba da kaže – mi se sa tim slažemo, ili, što je mnogo verovatnije u našim okolnostima – ne slažemo se da sačuvate i taj deo imovine, jer taj imovine, npr. silne turističke agencije, medicinske usluge koje neka naša javna preduzeća imaju, nisu element vaše delatnosti i tu imovinu prebacujemo na onaj nivo državnog organa kome pripada, da li je to zdravstvo, da li je to neki drugi deo države, ili pak imamo bolje ideje, eventualno privatizacije, eventualno načina da založimo tu imovinu za neke korisnije uslove i samim tim Zakon o javnoj svojini je tu da omogući da se državna svojina optimizuje i stavi tamo gde joj je mesto. To sam hteo u ime DS ovde da podsetim i u ime one veoma široke većine koja je podržala ovaj zakon pre dve godine.Šta smo danas čuli na odboru? Prvo, žao mi je što onaj koji treba da nosi ovaj zakon, a to je ministar finansija, je ponovo našao način da ne dođe u ovaj dom.

To nije u potpunosti ono što treba da radi jedan ministar finansija. Treba da bude ovde i da nam on objasni, jer je to njegova zakonska ingerencija, a ne da dolazi ministar za regionalni razvoj, uz svo dužno poštovanje, jer današnja odredba koja se menja se ne tiče lokalne samouprave, ona se tiče javnih preduzeća. Tu vidimo haos koji postoji u ovoj vladi. Postoji haos i ingerencijama.Ovaj zakon koji brani Ministarstvo finansija, o javnim preduzećima priča samo ministar privrede i to priča o nekim ličnim kartama koje nisu zakonska kategorija. To, ljudi, poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, ne postoji. Ličnu kartu imaju samo građani Republike Srbije, a javna preduzeća imaju zakone koji regulišu njihovu delatnost, naročito ovaj zakon, i ako hoćemo da znamo istinu i da upravljamo sistemom i državom, moramo proći kroz ove sistemske promene.Danas je predstavnica Ministarstva finansija, ja sam njoj zahvalan zbog toga, rekla istinu. Na moje pitanje – zašto tražite produženje roka, rekla je – gospodine Đeliću, zato što nismo ništa radili. ništa radili. To je istina. Prethodni ministar nije ništa radio i ova vlada već 14 meseci nije ništa uradila da se ovaj zakon sprovede u delo, tako da ni jedna kvantum konferencija neće mnogo pomoći, ni slikanje sa raznima, bez ugovora. Treba se urediti sistem. To je mnogo teže, ali to je jedini način da Srbija krene napred.Zbog toga toga DS neće podržati ovaj zakon. Zbog toga smo mi predložili jedan broj amandmana, jer želimo da svako snosi svoj deo odgovornosti. I nije tačno, gospodine ministre, da vam treba bilo kakva zakonska odredba ili neki osnov da kažete ko je ispunio a ko nije ispunio ovu obavezu, jer ako su javna preduzeća, sve što rade mora biti javno i upis je u javne registre, pa ako to ne sme i ne treba da bude javno, ja ne znam šta mora biti. biti. Izgleda da ova većina vidi to na drugi način. Umesto da se ovde objasni ko nije ispunio zakonski osnov i ko će i kada ispuniti, u kom formatu, danas izvršni odbor SNS raspravlja o direktorima javnih preduzeća kršeći zakon, jer Zakon o javnim preduzećima je jasno rekao da oni koji su direktori javnih preduzeća ne mogu biti partijski penzioneri. O čemu onda raspravljate? Taj sastanak je nezakonit, raspravljan na nezakonit način o onome što se dešava u javnim preduzećima i veoma jasno stavlja do znanja, eklatatno, rekao bih, da od departizacije nema baš ništa i da ta partizacija nije samo u javnim preduzećima, nego oni koji u GAK Narodni front štrajkuju, vide da sve više instrukcija za imenovanje bilo koga od autoriteta u ovoj zemlji mora da bude odobreno sa strane jednog čoveka. To je naša realnost. Moram vam reći da i ovaj način na koji tražite produženje roka ne uliva nikakvo poverenje.Kakva je ta vlada koja u roku od tri dana odluči da pomnoži sa dva rok koji je potreban? Koje su to brilijantne analize koje su vam u početku govorile da 30. septembra predložite ovoj skupštini produženje roka za šest meseci, a tri dana kasnije, koje su još eklatantnije i bolje analize za koje su vam rekli da treba još godinu dana. Ako ne znate za tri dana koliko vam treba vremena, kakvo je uopšte poverenje koje možemo imati u vas i građane Republike Srbije, da ćete biti u stanju da ovaj zadatak izvršite sada u predloženom roku od godinu dana? Baš nikakav,

i zato je gospođa koja je iz strukture Sektora za imovinu Ministarstva finansija. A vidimo juče ili preključe da se time bavi samo ministar privrede. Sa kojim ingerencijama? Sa kojim resursima? Gde treba da se obrati direktor? Kome treba da odgovara? Koji je vaš plan? Da li ćemo do kraja godine imati bar neke od ovih odluka?Ove odluke su i te kako bitne. Nije nevažno uopšte koju će imovinu na kraju Železnicama Srbije odobriti Vlada Republike Srbije, zato što Železnice koriste ogromnu imovinu koja je daleko od njene ključne funkcije transporta ljudi i robe. To se, eto tako, za vreme socijalizma nataložilo, niko to nije gledao, ljudi su usvajali neke akte i to je sve izgledalo kao neka društvena imovina, ali vremena se menjaju i pod ovim teškim finansijskim i ekonomskim okolnostima jedna stvar je sigurna, a to je da državna imovina mora biti optimalno iskorišćena.Još jedna stvar. Činjenica da ne poštujete rokove ovog zakona dovodi u pitanje jedan drugi zakon, a to je Zakon o restituciji. Oni koji su decenijama tražili da im se vrati njihova imovina su sa pravom tražili da im se ne dešava ništa što bi ponovo onemogućilo povraćaj njihove imovine i zbog toga smo u jednom danu usvojili oba zakona.Naravno, ideja je bila da se ništa ne dodeli nekom javnom preduzeću pre nego što se proveri da li će biti vraćeno. Pa, možete reći – pošto rokovi klize, to je bolje za restituciju. Ali, to nije dobro iz razloga što teku neki drugi rokovi u Zakonu o restituciji, a toga vi uopšte niste svesni. To je da ima još samo nekoliko meseci da se prijavi imovina koja želi da se vrati do marta sledeće godine. Onda postoji još kraći rok do kraja sledeće godine kada bi ministar finansija, ponovo on, kada nije u Zaječaru, da vadi srećke i deli neke blendere, morao da donese na Vladi izuzetno bitnu odluku i da je predloži, a to je da se zna šta će se vraćati u naturi i koliki je iznos imovine koja će se vratiti u finansijskom smislu.Sve dok mi ne znamo šta se dešava u javnoj svojini, teško je znati do tančina šta će se desiti u domenu restitucije. Neka to bude još jedna ilustracija nesnalaženja ove Vlade. Neka to bude još jedna ilustracija vašeg manjka kapaciteta da vodite kompleksne sisteme. Nije dovoljno samo reći – kriv je neko pre. Imali ste 14 meseci da ovo sprovedete u delo i, kao što je rekla predstavnica Ministarstva finansija, niste uradili ništa.Zbog ništa.Zbog toga što mi iz našeg iskustva nemamo poverenja da sami vodite ovo dalje, veoma sam zahvalan kolegama iz Odbora za finansije koji su usvojili naš predlog, a to je da na svaki kvartal, sada više ne znam ko u Vladi, da li će to biti ministar finansija, privrede ili ko će to biti, dolazi i pred Odborom i našom nacijom kaže dokle se stiglo u ovom domenu.Performansa javnih preduzeća, o tome se stalno priča. Ovaj zakon, pošto sam bio nosilac njegovog donošenja, mogu vam posvedočiti da je to izuzetno teško uraditi, jer morate pomiriti nekoliko veoma validnih interesa – interes države da postoji jedan sistem i da se zna kojim putem se tu upravlja, da postoji jedan centralni organ koji će nadzirati da slučajno zbog nekih specifičnih okolnosti ne dođe do zloupotrebe i da neko tu novododeljenu, po zakonu, državnu imovinu ne založi, da ne ode budzašto. budzašto. U tom zakonu koji je usvojen pre dve godine ne postoje kontrolni mehanizmi. Postoji, naravno, interes lokalne samouprave i pokrajine da budu vlasnici njihove imovine. I još bitnije možda, zato što se sa tim susreću naši građani svaki dan, da javna komunalna preduzeća, na srpskom – ljudi koji čiste, ljudi koji odnose đubre, ljudi koji obezbeđuju da se grejete, ljudi koji obezbeđuju da postoji normalni transport, bitno je da oni znaju sa čime raspolažu.Bitno je da znamo i da se prekine bilo kakva forma, demagogija oko toga da li je EPS, „Železnica“, da li je „Pošta“ ili neko drugo javno preduzeće efikasno. Ovo je zakon, i zato smo bili toliko zadovoljni kada je usvojen, čini mi se svi zajedno, koji otvara tu Pandorinu kutiju, sa idejom da se on na jedan transparentan način, kroz odluke, gde ne prisustvuje samo većina, jer odluka o tome šta pripada javnom komunalnom preduzeću ili javnom preduzeću nije odluka koju donosi gradonačelnik, nije odluka koju donosi ministar, nego su to odluke koje donose kolektivna tela,

Izvinite, ako je vama teško da me slušate o jednoj izuzetno bitnoj temi, meni se čini da građane Srbije ovo i te kako interesuje, gospodine generale.

više i ne znamo šta je na dnevnom redu. Na dnevnom redu je Zakon o javnoj svojini i traži se prolongiranje roka za dve godine za izuzetno bitan element koji se tiče javnih preduzeća. Ja pričam o tome.

sam sadržaj zakona nije na dnevnom redu, nego je samo njegova izmena. Tolerisao sam vaše izlaganje u tom smislu, ali sam i dužan isto tako da vas bar upozorim, ako ništa drugo, a vi nastavite svoju priču. Gospodine predsedavajući, pošto je bitno to što kažete, izvinjavam se, nijednog momenta nisam hteo da vas uvredim. Kada sam rekao da ne znate govorio sam o vladajućoj većini koja je izglasala dnevni red, a ne o vama lično.Ono što želim da kažem da se ne može svesti diskusija ovde na to da li je trebalo šest meseci, godinu dana ili dve godine, već treba govoriti o posledicama predloženog zakona. Izvinite, posledica jeste da unosi određene nejasnoće i rizik u postupak restitucije. Ako neko ima drugačiji argument, neka izvoli.Efekat jeste da gubimo vreme u upisivanju imovine javnih preduzeća, što onemogućava javnim preduzećima da posluju na jedan efikasan način. Jer, ukoliko bi bili u stanju da upišu tu imovinu, bili bi u stanju da posluju tako što bi mogli da založe njihovu imovinu, a ne da traže garanciju njihovog osnivača. Čini mi se, imajući u vidu da je Vlada rekla da će nam javni dug dostići 65% BDP, da je izuzetno bitno da nađemo mehanizme za ono što je potrebno za poslovanje javnog servisa, javnog sektora, da mogu da upotrebe njihovu imovinu i da ne opterećuju budžete svih. Sve mi se čini da je to legitimno, kao što je legitimno reći da zbog prolongiranja država, pokrajina, grad i lokalna samouprava nisu ušli u ovaj dijalog koji će obezbediti da se sazna koja imovina je stvarno potrebna javnim i javnim komunalnim preduzećima.Sve je ovo tačno i vezano za ovaj rok, a posledica pomeranja roka je to što jedan deo imovine koji predstavlja i zemlja, koji predstavljaju i nekretnine, koji predstavljaju i pokretne stvari i mnoge druge stvari koje su danas daleko od onoga što je srž funkcionisanja tih javnih i javnih komunalnih preduzeća će ostati u njihovom sklopu nepotrebno. Tako da, kažem, u ime DS, da ovaj rok nije slučajno određen. Kada smo predložili zakon, to je posle pomne diskusije i sa osnivačima i sa javnim i javnim komunalnim preduzećima, nije tada predloženo, kao što se često dešava u našem parlamentu i u našim vladama, šest meseci, tri meseca i onda konstatujemo da nije urađeno, već su predložene dve godine. Dve godine, to su dva budžeta. Dve godine, to je dovoljno vremena da neko prođe kroz lavirint naših propisa. To je dovoljno da se zakažu sednice i, što je veoma bitno, da se u diskusiji između osnivača i javnih i javnih komunalnih preduzeća dođe do onoga što je srž stvari, a to je da stavimo stvari na ono mesto koje im pripada, da se kaže – „Pošti“ je stvarno potrebna ta ekspozitura. Pokažite nam koliko ima aktivnosti u nekoj drugoj. Da li je racionalno da imate te dve ekspoziture tako blizu jedna drugoj? Treba da se postavi pitanje „Železnici“ – da li stvarno treba vama da pripada najmoderniji skener u ovoj državi?Zar ne bi bilo uputnije da izuzetno skupa oprema bude stavljena na raspolaganje svim građanima Republike Srbije, a ne samo onima koji su korisnici zdravstvenih usluga „Želenice“. Da se postavi pitanje EPS – da li stvarno morate da budete turistička agencija? Zar nema drugih turističkih agencija koje mogu da služe i vaše zaposlene?To je taj dijalog koji nije završen i mogao je da bude završen. Zbog toga što se nije radilo i što sada ne vidimo ko će raditi, bitno je, očekujem, bez glasova DS jer mi nećemo glasati za ovaj zakon i pričanjem o amandmanima, prema nekim rokovima koji nam se čine prikladnijim, da je apsolutno na mestu da na odboru, a nadam se možda i na plenarnoj sednici do kraja godine vidimo dokle smo stigli oko primene ovog zakona, možda modifikovanog i Zakona o restituciji. Hvala puno na vašoj pažnji.

Mislim da ste trebali da insistirate na opomeni ili oduzimanju reči ili opomeni da se vrati na temu, pravu temu prethodnom govorniku jer ovde je bilo reči o mnogo čemu, a po najmanje o izmeni Zakona o javnoj svojini.Verujem svojini.Verujem i podržao bih ovaj i ovakav govor bar kada se radi o javnim preduzećima i kadrovisanju u javnim preduzećima, da ovaj govor nije bio upućen Narodnoj skupštini već glavnom odboru svoje stranke, istina tada bi rizikovao da vrati mandat ili da se preseli u neku od zadnjih klupa, ali ono što se računa u prethodnom govoru,

javnoj svojini, a kritike koje su upućene više su bile posipanje pepela nego što je bila kritika aktuelnoj Vladi. **Konstantin

pošto govornik može da bude prekinut samo u slučajevima predviđenim Poslovnikom. Mislim da je to učinjeno na način koji nije predviđen Poslovnikom pogotovo ukoliko govornik govori o sadržini, praktično, obrazloženja Predloga zakona, a u članu 151. Poslovnika i u članu 59. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa je definisano šta sve treba da sadrži obrazloženje uključujući i analizu efekata propisa.Mi imamo analizu efekata propisa i u zakonu koji je bio tri dana u proceduru i u novom zakonu koji je sada u proceduri gde nema nikakve razlike, a radi se o različitom roku. Upravo zbog toga čitav niz narodnih poslanika je podnosio amandmane jer niste dali, koje je trebalo dati, znači, analizu efekata propisa šta se dešava sa tri meseca, šest meseci, sa godinu dana, sa pet godina.U tom smislu, smatram da nije trebalo da govornik bude prekidan ukoliko pokušava da obrazloži to. Govorim vam, svako od nas će biti u situaciji kada se javi da traži odgovor na to pitanje i kako može da se traži od bilo koga da povuče eventualno amandman ukoliko nisu dati argumenti zašto treba da bude određeni rok, a dolaziti u situaciju da se ovlašćenom predstavniku najveće opozicione stranke oduzima reč u situaciji kada treba da govori, to mislim da je na granici,

govorite. Nije isto prekinuti i oduzeti reč. Nisam čak ni prekinuo govornika nego sam ga zamolio samo da me sasluša i da nastavi dalje. Vaše je pravo da cenite da li je bilo povrede Poslovnika ili ne, moje je pravo da isto tako pratim da li govornik govori u skladu sa dnevnim redom. Ne možete mi reći da je izlaganje gospodina Đelića bilo u skladu sa dnevnim redom počevši od sastanka glavnog odbora SNS do rada ministara jednog, drugog, trećeg.Izvinite molim nije u skladu sa dnevnim redom. Prema tome, sve u svemu, bio sam tolerantan ali sam zamolio i dozvolio sam gospodinu Đeliću da dovrši,

Sa potpredsednikom bi se složio u jednom delu iako je to poslanička stvar da je gospodin Đelić u svom izlaganju zapravo opisao neku vrstu političkog rata i mira. U širem političkom smislu osvrnuo se na rad javnih preduzeća i na opšte političke prilike o čemu naravno mogu da polemišem ali ipak bih želeo da vas vratim na samu suštinu, a radi se o izmeni jednog člana zakona kojim se produžava rok u kojem predviđamo mogućnost za javna preduzeća i za društva kapitala i njihovih zavisnih društava da upišu, da podnesu zahtev za upis prava svojine. Smatram, da jedna preširoka rasprava neće doprineti suštini koju hoćemo da postignemo u ovom slučaju.Gospodin Đelić je pitao – kako smo utvrdili taj dodatni rok od godinu dana u kojem tražimo mogućnost da se ovaj posao realizuje i kritikovao je taj rok i tražio je, citiram ga – koja je briljantna analiza postavila taj rok od godinu dana. Imam kontra pitanje – koja je briljantna analiza postavila rok od dve godine u situaciji veoma loših nasleđenih odnosa u javnim preduzećima.Tačno je to što je gospodin Đelić govorio da u mnogim javnim preduzećima postoje veoma loši odnosi u smislu funkcionisanja javnih preduzeća, u smislu dugova kojima su oni preopterećeni, u smislu nerealizacije velikih investicionih poslova i u drugim sektorima njihovog funkcionisanja. Ali, da li su svi ti problemi u javnim preduzećima koji su samo u indirektnoj vezi sa elementima o kojima danas govorimo i uopšte sa Zakonom o javnoj svojini, baš nastali u proteklih šest meseci ili godinu dana ili su proizvod potpuno pogrešne koncepcije upravljanja javnim preduzećima minulih godina, pa i minulih decenija i za koju odgovornost svakako treba da snosi neko drugi, a ne političko vođstvo ove Vlade i stranke koje danas čine Vladu Republike Srbije.Gospodin Đelić je izrekao i jednu veoma opasnu, rekao bih, slutnju jer je pre svega to posledica neznanja. On je povezao Zakon o restituciji i eventualnu štetu koju donošenje dopuna, odnosno izmena ovog zakona danas može da nanese tom procesu. Iako je potpuno jasno da proces restitucije ide svojim tokom i to bez obzira čija je imovina kada govorimo o razlistavanju celokupne imovine. Dakle, da li se radi o imovini Republike Srbije, AP Vojvodina, jedinica lokalne samouprave, javnog preduzeća ili bilo kog drugog pravnog lica. Oni građani koji u procesu, koji se vodi pred Agencijom za restituciju i koji jednostavno dobiju rešenje o vraćanju imovine imaju pravo da to rešenje realizuju bez obzira kod koga se ta imovina vodi ili ko je titular titular te imovine.Prema tome, to što je gospodin Đelić rekao, apsolutno nije tačno. Gospodin Đelić je govorio i o pitanjima unutrašnje organizacije velikog broja javnih preduzeća. Da, uhvatili smo se u koštac sa time i ministar privrede, koga je gospodin Đelić sada naveo kao nekog ko traži „lične karte javnih preduzeća“, ima obavezu da predloži u najvećem delu model reorganizacije ne samo javnog preduzeća, već čitavog javnog sektora i o tome se vode rasprave u Vladi i već naredne nedelje ćete imati prve informacije o tom celokupnom reformskom segmentu koji treba da dotakne i ovu oblast.Sigurno oblast.Sigurno je da će u sklopu toga biti otvorena pitanja propuštanja određenih segmenata u restrukturiranju javnih preduzeća. Podsetiću vas da je JAT svojevremeno imao ponudu od 300 miliona dolara od strane ruskih partnera za stvaranje nove kompanije. Ta šansa je propuštena pre pet ili šest godina. U međuvremenu je u JAT-u napravljen toliko veliki gubitak i sa uspehom danas ova Vlada može da se pohvali partnerom koji

Republika Srbija dobila kredit od Ruske Federacije u iznosu od 800 miliona dolara za restrukturiranje, zapravo za velike investicije u okviru železničkog transporta na teritoriji Republike Srbije od 2008. do 2013. godine, odnosno do imenovanja nove Vlade i novog rukovodstva u Železnici – nijedan jedini element realizacije tog kredita nije bio na na stolu kao što je danas.Ovako mogu da govorim o gotovo svim javnim preduzećima i da ukažem na propuste koje je ranija vlast činila kada je reč o njihovoj organizaciji, o stepenu njihove profitabilnosti, o njihovoj unutrašnjoj strukturi, o konceptu upravljanja, ali to je neka sasvim druga tema i mislim da bih i ja ličio na gospodina Đelića kada bi preširoko išli u raspravi o jednom veoma jednostavnom članu kojeg želimo da promenimo i omogućimo razlistavanje imovine i konačno utvrđivanje segmenata u imovinskoj karti svih javnih preduzeća i njihovih

Narodne skupštine, zato što niste skrenuli pažnju gospodinu ministru da se drži dnevnog reda. Nije stvar ministra da se slaže ili ne slaže sa predsedavajućim Skupštine u oceni toga šta je govorio govornik. Može da odgovori na pitanje, može da govori o temi dnevnog reda, a tema jeste – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini. To je tema i sve dok se govori o tome, niko ne izlazi van toga.Ali, davati vrednosti i sud ili komentarisati ili slagati se i ne slagati se od strane onih u izvršnoj vlasti koji treba da sprovode zakon, to je jedna stvar. Ja bih razumeo da je gospodin ministar rekao – u proteklom periodu od dve godine kontrolisali smo ili nismo kontrolisali to i to, uradili smo to i to, ali, davati vrednosni sud

„Rat i mir“ je jedno veliko i ozbiljno književno delo. Prethodno izlaganje gospodina Đelića je više ličilo na neki tragikomičan žanr, a podsetio bih i na jedno delo koje je Dostojevski napisao još 1869. godine o čijem naslovu ne bih polemisao.Uglavnom, da bi govorili o onome o čemu je gospodin Đelić govorio i spočitavao Vladi Republike Srbije i SNS i o partokratiji, i o partizaciji svih segmenata javnih preduzeća, moraću da podsetim gospodina Đelića na jednu bližu prošlost, ali i na neku prošlost od pre nekoliko godina.Srpska napredna stranka je odgovorno prihvatila vršenje vlasti u Republici Srbiji. U Vladi Republike Srbije, na predlog SNS sedi najveći broj eksperata, nestranačkih ličnosti.

Hoćete li da kažete da je gospodin Cvijo Babić direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije nestranačka ličnost ili potpredsednik Gradskog odbora DS? Ni kafe-kuvarice DS? Ni kafe-kuvarice ni čistačice u javnim preduzećima nisu mogle da se zaposle a da nisu bili članovi DS. Zašto se ne setimo toga? Zašto računate na kratku i selektivnu pamet i pamćenje građana Srbije? **Nada Kolundžija** Gospodine predsedavajući, ja se pozivam na član 104. koji ste na najgrublji mogući način povredili jer niste imali nikakvog osnova da prethodnom govorniku date reč.Dakle član 104. vrlo precizno definiše u kojim slučajevima možete dati pravo na repliku. Niti ga je ko spominjao, niti se ko uvredljivo odnosio prema njemu.Razumem možda vašu nervozu i pritisak da ne dozvolite opoziciji da kaže ono što zaista jeste problem i razumem vaš strah od onih koji možda sada vas posmatraju i da li to radite dovoljno dobro da ne dopustite da se ovde jasno kaže o čemu se zapravo radi. Ovde se radi o nemaru i propustu koji se na brzinu pokušava rešiti i to je ono što mi pokušavamo da ukažemo.Vi tvrdite da to nije tačka dnevnog reda. Tačka dnevnog reda jeste izmene i dopune Zakona o javnoj svojini. Dakle, ako se ne može govoriti o tom zakonu, o posledicama ovog zakona koji danas donosimo i menjamo rokove, onda bojim se da neko ne razume šta je poštovanje odredbe Poslovnika koji kaže – treba poslanik da govori o tački dnevnog reda. Niste imali ni jedno jedino pravo da prekinete Božidara Đelića, niti ste imali pravo da date pravo na repliku prethodnom govorniku.Zaista vas molim da bi ova diskusija išla u najboljem smeru, ona zavisi isključivo od vas. Mi poštujemo poslovnik, ali molim vas, poštujte ga i vi bez obzira da li vas neko pritiska, da li vam neko preti ili se plašite da nećete zadovoljiti na najbolji mogući način obavljajući ovu funkciju. Hvala vam.

niti ko mene pritiska. Ako ste to vi radili ranije, pa iz tog iskustva mislite da i drugi pritiskaju, ja se vama izvinjavam. Stvarno nemam razloga da se bilo koga bojim. Niti od ovoga zavisi moja egzistencija, ja sam svoju egzistenciju završio, ovde sam došao iz drugih namera, prema tome niti me ni jedna strana, ni druga, ni moja partija ne može izvršiti na mene pritisak. Prema tome, shvatite da ovde radim dobronamerno, to je prvo.Što se tiče replike gospodina Babića, SNS je bila pomenuta i po tom osnovu sam dao gospodinu Babiću pravo na repliku. Ako to vi niste zapazili, meni je žao. Pogledajte stenogram pa ćete videti.

imate pravo da date odgovor na reklamiranje povrede Poslovnika, a nemate pravo da polemišete sa narodnim poslanicima. Ovo je bila rasprava sa poslanicom DS u kojoj ste se, u kojoj ste se, između ostalog, stavili iznad čitavog parlamenta. Šta to znači? Vi ovde niste zbog egzistencije, a drugi jesu? Jel imate primanja od ovog parlamenta? Ako imate, a imate ih, kao i svi mi, onda ne možete da govorite.Ali, ja vam govorim o jednoj drugoj stvari, proceduralnoj. Ako hoćete da polemišete sa poslanicima, u poslaničku klupu, kao i svi mi drugi, javite se za reč ili repliku i onda to možete da radite. Sa pozicije predsedavajućeg, tumačeći povredu Poslovnika, to ne možete da radite, pogotovo da prebacujete bilo kome da je nekada na nekog vršio pritisak. To je skupštinska polemika i ne može da bude odgovor predsedavajućeg na reklamiranje Poslovnika.

poslanice time što ste najavili da ćete biti mnogo grublji prema njoj nego prema drugim poslanicima.Šta ste to, gospodine predsedavajući, hteli da kažete? Da imate različite aršine prema različitim poslanicima? Da li je gospođa Kolundžija malodobna, dete prema kome trebate da budete stroži, da je privedete nameni? Šta ste, gospodine predsedavajući, hteli da kažete time što ste rekli da ćete biti grublji prema poslanici? Dakle, ona je ovde jedna od 250 poslanika.Zaista očekujem od vas da se vi ponašate prema svima objektivno, ravnopravno, bez potcenjivanja bilo koga od nas, pa makar neko od tih 250 poslanika bio i ženskog pola.Zaista očekujem od vas jedan mnogo ozbiljniji pristup u vođenju sednice koja je, čini mi se, zaista zakazana potpuno u haotičnom stanju.

smo u tom smislu izneli argumente i predloge, pitali smo zašto to rade, zašto nisu u stanju nešto drugo da učine i dobili smo nažalost, možda ne toliko od ministra Mirovića, ali smo dobili od kolega od preko puta uvrede.Niste uvrede.Niste reagovali, predsedavajući, iako ovo nije povreda Poslovnika, moram da kažem, na činjenicu da je uvaženi kolega upotrebio delo velikog Dostojevskog, koje je napisano od 1863. do 1869. godine, dakle, pisano je šest godina, a ima jedan vrlo signifikantan naziv - Idiot. Upotrebio je to u kontekstu Božidara Đelića.Znam da ste vi nepodložni pritisku i znate da vas izuzetno cenim. Niste se vi plašili ni nemačkih bunkera, a kamoli naprednjaka, ali mislim da u ovoj situaciji ipak morate reagovati.Ono što je činjenica jeste da mi imamo ovaj zakon koji, nažalost građana Srbije, pokazuje njihovu nekompetentnost, pokazuje nespremnost da prate tok vremena, da menjaju stvari na vreme i sklapa mozaik njihove ukupne nesposobnosti. Za 14 meseci apsolutno ništa pozitivno nisu uradili.Još jednom ih pozivam da kažu šta je to dobro što su učinili u tim istim javnim preduzećima koje spominje, šta je to tako sjajno što su unapredili i koje mesto njihove svastike, šurnjaje i prijatelja iz partije ne zauzimaju? Hvala.

u ovu skupštinu dolazi ovaj predlog zakona, a Vlada u roku od tri dana menja rok koji sama želi da pomeri i mi sa pravom se pitamo šta će biti sada.Znate, javna preduzeća, to je kompleksni sistem, ali kada vidimo da se ne poštuju ovi rokovi, naša javnost mora da zna da, što se tiče imovine i drugih finansijskih elemenata, ova vlada nije ispunila zakonsku obavezu da finansijski planovi za 2013. godinu javnih preduzeća budu na sajtu Vlade. Njih nema. Mi nemamo ni finansijske kvartalne izveštaje. To je zakonska obaveza i taj zakon se krši.Kada govorimo o pomeranju ovog roka, daću jedan podatak koji, čini mi se, mora interesovati sve poslanike i sve građane Republike Srbije. Zašto je bitno da javna preduzeća dobiju svoju imovinu, ali samo onu imovinu koja im je potrebna za njihovu delatnost? Ovo oko onoga zašto treba da imaju imovinu za njihovu delatnost, o tome će, siguran sam, pričati mnogo. Ono što je bitno takođe reći to je da ukupno zaduženje najvećih 15 javnih preduzeća na kraju prošle godine je, da ne bude da ja tu politizujem, povećan ove godine, ja nemam taj podatak, ali tražićemo ga za ovu godinu kada se ona dovrši, 6,3 milijarde evra.

jedne ideje i mislim da ona može biti korisna kada se ministar finansija vrati sa izvlačenja blendera, da možda razmotri tu mogućnost i da sa poveriocima se garancija, koju danas daje Republika Srbija svojim budžetom, prebaci na imovinu koju će onda oni biti u stanju da založe.Verujte, mislim da je moguće na ovaj način uštedeti i smanjiti suvereni dug Republike Srbije za nekoliko stotina miliona evra. O tome pričam. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.Mogu da prihvatim neke zamerke koje dolaze da u tim nekim prepucavanjima šta je bilo pre, a šta je sada, da može da se izgubi određeno dragoceno vreme, međutim, pošto vidim da je jedini argument koji je spočitan SNS kao najvećoj i najodgovornijoj stranci u Vladi Republike Srbije, rok kada se ovaj zakon predlaže i zašto se usvaja u minut do dvanaest, samo ću podsetiti one koji su najglasniji u tome da najvažniji zakon koji parlament usvaja tokom godine je budžet Republike Srbije.Podsetiću vas da do prošle godine, odnosno do budžeta za 2013. godinu, osam ili devet godina, a gospodin Đelić je često bio kreator takvog budžeta, budžet je usvajan u ovoj skupštini u minut do 12, odnosno u minut do roka za neko privremeno finansiranje i sve one loše posledice koje ne usvajanje budžeta donose. Šta ćemo sa time? Šta ćemo sa tim vremenom? Tada je to bilo regularno kada smo ovde ostajali do kasno u noć 30. decembra? Šta ćemo sa time kada taj zakon nije ulazio u skupštinsku proceduru onda kada zakon i Ustav nalažu? To je bilo u redu. To je bilo demokratski. To je bilo ispravno, a da je sada jedini argument zašto u minut do 12, a ne u 12 i minut usvajamo neki Izvolite. **Srđan Miković** Gospodine predsedniče, smatram da je povređen član 104. i da je povređen član 107. Poslovnika Narodne skupštine. Naime, ukoliko je gospodin Đelić govorio Vladi niko ne može da se poistovećuje sa Vladom. Mogao bi da razumem da ministar nešto odgovori, a ne drugi učesnici u ovoj raspravi u sali. To je prvo, a vi ste dali reč.Druga stvar, izneta je neistina ili delimična istina i da ne upotrebim jak izraz, jer

i ha, ha, ha koliko je menjan. To se pusti kao da je tako. Neće biti da je tako. Onda dajte da pričamo.

podnosimo amandmane. Da li je prekršeno pravo na demokratiju da, da li je prekršen Ustav? Suština demokratije je prekršena. Hvala.

**Bojan Đurić** Mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, pozivanjem na usvajanje Zakona o budžetu za 2013. godinu. Podsećam da taj zakon više ne važi. Zakon jeste predložen u novembru, ali nije izdržao ni do aprila, pa je u julu donet jedan rebalans, a do kraja godine ćemo imati još jedan rebalans. Postoji jedna netačnost, ali da ne insistiramo na tome. Nikada nije usvajan budžet 30. decembra. Mislim da je uvek 29. decembra poslednjeg dana Redovnog jesenjeg zasedanja, ali da nesitničarimo toliko. Ovo prvo je mnogo važnije.

Mislim da ste trebali kolegu Mikovića, da ne bih bio neprecizan u odnosu na kolegu Đurića, bez pominjanja, da bi dao pravo na repliku, morali da opomenete, jer nijedan dokaz nije dao da je neko govorio neistinu, a ta neistina je imputirana.Da li smo dobili neki dokaz da su budžeti Republike Srbije dati u skupštinsku proceduru proteklih 12 godina na vreme, onako kako zakon kaže? Da li smo dobili potvrdu da ti budžeti nisu usvajani u minut do iza do iza tog roka kada je privremeno finansiranje? Da li smo tu dobili dokaze? Da li ste mi rekli - 2008. godine je usvojen budžet 15. novembra? Nije bio usvojen 15. novembra iako smo kolega Miković i ja bili članovi tog skupštinskog saziva. To sam koristio kao argument, ne kao promovisanje nečega lošeg nego kao argument da su se najvažniji zakoni, a najvažniji zakon jedne zemlje je budžet ma koliko on trajao i ma kada doživeo rebalans budžeta, usvajali u minut do isteka vremena kada se ulazi u privremeno finansiranje i da je to bilo u redu i da je to bilo demokratski. O tome niko ništa nije smeo u prethodnom sazivu ili u prethodnim sazivima da govori, da bi se sada počitavalo za jedan zakon koji produžava rok od godinu dana,

kao što sam gospodinu Mikoviću rekao da predmet istine i neistine ne može biti povreda Poslovnika. Pravo svakog poslanika je da iznese svoje viđenje o nekom problemu. Da li on govori istinu ili neistinu to je njegova stvar. Na to ima pravo. Molim vas, ne možete sada terati nekoga da li će on da govori onako kako vi mislite ili ne. To je problem svakog poslanika.Mislim da nije došlo do povrede Poslovnika. Ako želite da se izjasnimo o njemu, poslanik Bojan Đurić, povreda Poslovnika. **Bojan Đurić** Došlo je do povrede Poslovnika u ovom poslednjem izlaganju gospodina Babića. Vi ga niste opomenuli. Neću govoriti o istini, ali uvredljivo je i povreda je dostojanstva kada gospodin Babić kaže – niko u ovoj skupštini nije imao smelosti da se buni protiv toga što su 2011, 2010, 2009. godine usvajani zakoni o budžetu u minut do 12. To nije tačno.Ovde je postojala i neka opozicija tada. Svaki put smo govorili protiv takvog predlaganja i usvajanja budžeta, ali postoji jedna druga stvar. Zakon o rebalansu budžeta je isto Zakon o budžetu. To je novi budžet. Kada pravila da se Zakon o budžetu na vreme podnosi parlamentu koji važi za osnovni zakon, to isto mora da važi u da važi u nekom elementarnom smislu i za Zakon o rebalansu budžeta. To je potpuno isto. To je novi budžet.Gospodine Babiću, Zakon o budžetu je najvažniji zakon samo

Mislim da je prirodno pravo da opozicija odgovori ako se ovakve stvari kažu.Preko tri puta ste gospodo iz vlasti promašili budžet. Milijarde ste ostavili potpuno van bilo kakve projekcije vaše Vlade. Nijedan zakon koji je prethodna Vlada donosila nije mogao da prođe na vreme zbog vašeg kontinuirane parlamentarne opstrukcije. Vi ste gospodo podnosili po 3.000 amandmana, a ni na jedan zakon niste došli na glasanje. Samo da vas podsetim. Pošto ste u parlamentarnom smislu hodajući hronometar i ničim drugim se ne bavite, već proučavanjem vremena i merenjem vremena, šta je bilo ranije u nesposobnosti da pokažete bilo šta što radite sada ili šta nameravate da radite u narednom periodu. To ćete sigurno nastaviti i dalje, to sam potpuno siguran.Samo što vam ta, kako to kaže potpredsednik Vlade – fora iz blokova neće puno prolaziti. Morate najzad pokazati neke rezultate u ovoj zemlji i prestanite da se bavite merenje vremena. Nema potrebe da se mi bavimo merenjem vašeg vremena, vaših majica, bedževa i svega ostalog što ste radili, sendviča do Mađarske i svega ostalog. Svaki put kada vi pričate besmislice o našoj prethodnoj Vladi, kako kažete, možemo mi pričati o vašoj deceniji besmislica koje ste uveli u ovu zemlju. Ali niko u ovoj zemlji od toga nema koristi. Hiljaditi put apelujem na vas, pričajte o onome što radite sad i što hoćete da uradite za budućnost ove države. Dajte vaše rezultate kojih nema, gospodo. Hvala.

Srpska napredna stranka, ni poslanički klub Napred Srbijo nikada u skupštinsku proceduru nije uputio 3.000 amandmana amandmana i to ću dokazati, jer hvala Bogu, ovo je Skupština, organizovana je, postoje određeni podaci, ma koliko neko ne želeo da se o njima razgovara. Odgovorno tvrdim da 3.000 amandmana i ta vrsta opstrukcije ta vrsta opstrukcije od strane SNS nikada nije bila. To ću dokazati, ali ću onda i očekivati od gospodina Stefanovića i izvinjenje.Što se tiče podsećanja na prošlost, verovatno da bi i istorija trebalo da se ukine u osnovnim školama, pa da se ništa iz prošlosti ne zna i da ništa ne gledamo uopšte ka prošlosti. Ne zove se džabe istorija „učiteljica života“, jer nas uči onome da nikada ne smemo da napravimo takvu grešku kao što je pravljena u prošlosti, kao što ste je pravili.Onda kada se tužilaštvo bavi prošlošću i kada dokažemo da postoji u prethodnih godinu dana 180 podignutih i potvrđenih optužnica, nisam doživeo u ovom parlamentu izvinjenje, ni gospodin Vučić, kome je takvo pitanje bilo upućeno, bilo upućeno, ni SNS. Spušten pogled da, ali izvinjenje ne. Tada kada se tužilaštvo bavi prošlošću, tada je to politički obračun. Znači, niko ne sme da se bavi prošlošću. Sve što je bilo, sve što je uništeno u ovoj zemlji u prošlosti, niko ne sme time da se bavi. Mnogo puta sam vas do sada pitao za vremena na koja nas vi često podsećate, a koja su i u prošlom veku.(Predsedavajući: Vreme.)Šta ste radili ako smo bili krivi u tom vremenu?Šta ste radili 12 godina? Zašto niste procesuirali? Zašto nas niste osudili? Zašto nas niste

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o javnoj svojini je veoma značajan sistemski zakon i očigledno je da je za njegovo dosledno sprovođenje neophodna saradnja svih delova i nivoa vlasti, počev od najviših – države Srbije, pa do lokalnih zajednica.Cilj Zakona o javnoj svojini jeste da se konačno utvrdi ko je vlasnik imovine u državi Srbiji ili, prostije rečeno, šta je čije. Zakon predstavlja, takođe, i jedan uvod u reorganizaciju države, državne uprave i uvod u jednu realnu decentralizaciju kroz utvrđivanje imovine.

o javnoj svojini omogućava da se potencijali i mogućnosti autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, mnogih nivoa vlasti kroz prenos imovine povećaju, poboljšaju, ali mi smatramo npr. da opštinama kojima se omogućuje da sada dobiju svoju imovinu, uvećaju je, ne može to nikako značiti samo puko uvećanje bogatstva, već jedna obaveza da odgovorno održavaju i uvećavaju tu imovinu.Mi očekujemo i očekivali smo da se u ovom periodu i odgovorno ponašaju, u smislu kada ističu zahtev za upis imovine, jer je to zaista u interesu pre svega i opština i svih drugih nivoa vlasti, javnih preduzeća, kako bi iskoristili mogućnosti koje nudi ovaj zakon o javnoj svojini, pre svega zato što je procedura za sticanje javne svojine, rokovi detaljno predviđeni, detaljno opisani. Želim da kažem da je SPS prilikom usvajanja osnovnog zakona govorila o rokovima koji ne bi trebalo da ulaze u srž, suštinu samog zakona i da predugi rokovi mogu da dovedu u pitanje i samu efikasnost primene zakona. I sami smo imali nekoliko amandmana, kada je u pitanju pre svega lokalna samouprava. Zbog toga zaista smatram da je pre svega potpuno jasno, normalno, bitno i obavezno primeniti ovaj zakon, kako bi se utvrdilo šta je u suštini vaša imovina.Potpuno imovina.Potpuno je nerazumljivo da pojedine institucije, javna preduzeća ili bilo ko drugi u ovom trenutku nije dovoljno motivisan, ne izražava dovoljnu želju da ceo ovaj proces prođe i ostvari svoje zakonsko pravo. To jeste objektivan problem svih nas. Povezao bih to u ovom trenutku i sa mnogobrojnim nalazima DRI, kada je u pitanju popis imovine. Na svim nivoima, to je jedan od najvećih problema sa kojima se permanentno i konstantno suočavamo. Zbog toga zaista ne mogu da prihvatim argumente da je isključiva odgovornost ove Vlade za funkcionisanje od 14 meseci taj da se odredbe ovog zakona nisu primenile.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je stvoren još 2006. godine, zakon 2011. godine. Šta je prethodno resorno ministarstvo, ministar finansija, premijer, šta je učinjeno da se stvore uslovi, atmosfera, da se pripreme svi oni koji treba da primenjuju ovaj zakon kako bi ispoštovali ove rokove? rokove? Nikako se ne može prenebregnuti ta činjenica i odgovornost treba tražiti tu. I ovoga puta apelujem na sve institucije koje su nadležne, na kontrolne organe i na nas sve, da zaista stvorimo jednu atmosferu u Srbiji kod svih da je jako bitno da se popiše imovina i da konačno znamo ko je čega vlasnik i da to bude jednostavno obaveza svih nas.Naravno da je opravdano i očekujem da odgovori na pitanja zbog čega nije ispoštovan ovaj postojeći rok, ko nije ispoštovao. Opravdanost i odgovornost za to su svakako uvod i predstavljaju preduslov u analizi predlaganja ovakvog roka, da se i ovaj rok koji se predviđa od tri godine ispoštuje i bude dovoljan da javna preduzeća, društva kapitala u narednom periodu iskoriste svoje pravo, uknjiže svoju imovinu i na taj način podignu svoju efikasnost.Smatram, takođe, u nekoj vrsti zaključka, da je Predlog ovog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini kroz produženje roka za ostvarivanje prava svojine jedan dobar uvod za efikasniji javni sektor i za mnogo bolju reformu javnog sektora koja nas očekuje u narednom periodu

smo u situaciju da se gospodin Babić obrati direktno meni. Ako je to bio razlog, pripadnost Vaterpolo savezu, ja sam stvarno igrao vaterpolo.

pet sati ranije pre nego što smo dobili papirnu verziju zakona učinim napor da predložim amandman, po sata pre nego što sam dobio saziv. Opet govorim da predlažem dopunu dnevnog reda.Na određen način gospodin Babić traži od mene da dam dokumentaciju

reagovali, da je tu prekršen, jer kaže – na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno nepotrebno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku. Bilo je to. Niste mi dozvolili repliku, onda ste trebali da reagujete i kažete – nemojte da se obraćate gospodine Mikoviću. Ili jedno ili drugo. Ne može ni jedno ni drugo.U tom smislu ja reagujem i kažem – ako mi ne date repliku, onda ste trebali da ga opomenete. Znači, prekršili ste član 107. član 2. i član 27. koji definiše da se starate o primeni Poslovnika.

čuo.Bojan Đurić, povreda Poslovnika. **Bojan Đurić** Član 27.Predsedavajući, tačno je naravno, da je odlučivanje o tome da li će neko dobiti repliku diskreciono pravo predsedavajućeg, ali isto tako onaj ko dobije pravo na repliku nema pravo da govori baš šta hoće i nema pravo da krši Poslovnik.Vi niste opomenuli gospodina Babića kada je izrekao jednu vrlo opasnu stvar oko koje se mi vrtimo u krug mesecima i koja je užasno opasna za ovo društvo. Dakle, gospodin Babić je obraćajući se danas jednoj opozicionoj partiji koja je ranije bila vlast pitala - zašto nas niste optužili, osudili ili streljali dok ste bili na vlasti. To ne mogu da rade partije na vlasti, gospodine Arsenoviću.Molim vas sprečite da se takve stvari izgovaraju u ovom parlamentu, jer onda one govore o ambiciji onih koji su danas na vlasti. Goni policija, tuži tužilaštvo, presuđuje sud, a ne stranke koje su na vlasti. Očekivao sam da i gospodin Mirović možda interveniše i u ime Vlade odagna tu jednu sumnju, koja proističe iz onoga o čemu je govorio gospodin Babić, da Vlada vodi postupke.Ne želim da verujem u to, ali iz onoga kako je govorio gospodin Babić meni tako izgleda da je njegova ambicija da vlast to radi. Da je gospodin Stefanović ovde tražio bih od njega da se izvini gospodinu Babiću što mu je rekao da je hodajući hronometar, pošto gospodin Babić računa da je nulta godina 2008. godina, onda bi ona referenca na Dostojevskog značila da je Dostojevski pisao pre nove ere. Međutim,

Gospodine Đuriću, nisam shvatio tako gospodina Babića. Rekao je tako kao što ste rekli

Hteo sam da u stvari dodam nekoliko rečenica na ono što ste vi potpredsedniče rekli. U ovoj zemlji postoji podela vlasti i tačno je, gospodine Đuriću, a mislim da ste pogrešno shvatili gospodina Babića, da postoje samostalni i nezavisni organi koji u jednom delu sprovode istragu, u drugom delu donose odgovarajuće presude uz činjenice i dokaze. Ta ogromna energija koju ti organi ulažu da se pre svega otkriju procesi koji su doveli do urušavanja osnovnih elemenata na kojima počiva ova zemlja, posebno u delu privrede, treba da bude predmet, možda ću grubo reći divljenja, ali svakako predmet poštovanja i bez obzira ko iz koje stranke dolazi prema tim ljudima, koji često rizikuju svoje živote jer se radi o zloupotrebama velikih vrednosti koje su dugo planirane i izvršavane i koje su u mnogim segmentima u potpunosti učestvovale u tome da država danas ima poteškoća i ne krije i u realizaciji budžeta i u privrednoj sferi i u sferi društvenih delatnosti koje su nadgradnja ovoj sferi, i ti ljudi zaslužuju pohvale, nagrade i zaslužuju da se o njima bez obzira na stranački otklon govori sa poštovanjem.Mislim da gospodin Babić nije mislio na ono na ono na šta ste vi mislili već da svi zajedno moramo da samostalnost i nezavisnost tih organa poštujemo i pospešujemo. Hvala vam.

govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Naša današnja tačka je zakon kojim se menja Zakon o javnoj svojini. Nije tema nezavisnost organa. Činjenica je da gospodin ministar govori o tome da neki organi rade jedno, a drugi organi drugo.Opet

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, već dva sata slušamo prepirku onih koji su bili do juče na vlasti i ovih koji su danas na vlasti. Jedni druge optužuju da su krivi za šta se nije desilo i što ovde raspravljamo ovde o jednom članu zakona koji treba da se promeni, odnosno da se produži rok za još godinu dana da bi javna preduzeća i njihova zavisna preduzeća podnela zahteve za upis prava svojine, a i jedni i drugi su duboko učestvovali i duboko krivi za to što danas radimo. Dakle, prvi smo imali svoje kadrove na direktorskim mestima do prošlog septembra, oktobra ili kad već. nemojte tumačiti šta ko misli. Iznesite svoj stav o izmeni i dopuni Zakona. Više neću da tolerišem. Pravo je svakog poslanika da iznesem svoj stav o jednom zakonu. Zašto vi tumačiti njihove stavove? Izvolite.

na najbolji mogući način. Ako oni imaju pravo na svoje mišljenje, valjda imam i ja pravo na svoj stav. Ako ja imam pravo na svoj stav, onda mi dozvolite da taj svoj stav obrazložim, pa mogu u tom svom stavu da imam neki uvod i neku razradu i neki zaključak, kao u osnovnoj i srednjoj školi kad pišete sastav.Dakle, razlozi zbog čega smo mi danas ovde jesu što rukovodstva u javnim preduzećima u Srbiji nisu ispunila obaveze iz rokova koji su im dati prethodnim Zakonom o javnoj svojini, a ta rukovodstva su bila postavljena od prethodne garniture koja je bila na vlasti do septembra prošle godine. Nova rukovodstva su postavljena od septembra prošle godine i jedni i drugi nisu očigledno ništa radili, nisu uradili svoju obavezu koja im je zakonom propisana.Da bismo konkretno govorili ko je tu koliko odgovoran, vrlo bi nam značajno bilo da nam ministar kaže koja to javna preduzeća, ako ne može da nabroji koja nisu podnela zahtev za upis prava svojine, da nam kaže koja jesu? Mislim da bi taj spisak bio daleko kraći, a možda bi se sveo na prste jedne ruke. Živo me interesuje da li postoji uopšte neko javno preduzeće, da li recimo, npr. „Srbijagas“, koje veliki gubitaš podnelo zahtev za upis prava svojine, pa da iskoristi tu mogućnost da kroz svoju svojinu, dalje kredite koje namerava da uzme, pošto očigledno bez njih ne može da funkcioniše, garantuje svom imovinom, a ne da ih svaki put budžet Republike Srbije bude garant i da svi građani Srbije moraju da snose posledice tih velikih gubitaka.U Srbiji posluje više od 650 lokalnih javnih preduzeća i oko 40 državnih velikih javnih preduzeća koja zapošljavaju skoro 200.000 ljudi. Njihova imovina se meri više milijardi evra, a i njihovi gubici na žalost izgleda nisu mnogo manji.Prošlo je dve godine od kada je donet Zakon o javnoj svojini. Obaveza je bila rukovodstva javnih preduzeća popišu imovinu koju imaju i da traže da tu imovinu upišu kao svoje pravo. Međutim, po podacima koje ja imam, npr. za grad Niš, od 14 javnih preduzeća samo su dva krenula da nešto rade u tom pravcu, a ostala nisu ni počela. Siguran sam da situacija nije ništa bolja ni u ostalim lokalnim samoupravama, a verovatno ni u državnim javnim preduzećima.Nameće se logično pitanje postoji li odgovornost za to što neko nije radio svoj posao i hoće li Vlada Republike Srbije i nadležni ministar da preduzmu određene mere u tom pravcu? Drugo pitanje - hoće li biti dovoljan rok koji je sada produžen sa šest meseci prvobitno, kako je nam je ovde prezentovano, na godinu dana? Hoće li to biti dovoljan rok i koje su garancije da će u tih godinu dana da se ovaj veliki posao posao završi?Siguran sam da ćemo se u isto vreme ove godine ponovo videti ovde i tražiti produžetak roka. Zato što je inercija velika, a i sumnjam da postoje kapaciteti u preduzećima i u imovinskim službama, i Direkciji za imovinu Republike Srbije koja mogu da obrade toliki broj zahteva i da završe posao u predviđenom roku.Upis roku.Upis prava svojine bi omogućio preduzećima da raspolažu svojom imovinom i da na osnovu te svoje imovine kreiraju svoju finansijsku politiku, da pokušaju da kroz određene komercijalne kredite ispeglaju svoja loša poslovanja, da kreiraju svoj razvoj. Međutim, očigledno da je mnogo lakše i jednostavnije da se oslanjaju na državu i da traže pomoć od države kad god je to potrebno, ne vodeći računa i ponašajući se krajnje bahato prema svojoj imovini i prema onome što mogu da upravljaju. upravljaju. Ne mogu da se složim sa nekim predlozima ovde da bi trebalo da se upiše pravo svojine u javnim preduzećima i da oni treba da to koriste u krajnjoj meri kao način da smanje svoje gubitke prodajom. Mislimo da bi to bilo krajnje loš potez i treba voditi računa šta sve može da se upiše, a šta sve može da se otuđuje, a šta ne.Rekli ste da veliki broj preduzeća nije preduzeo radnje za upis prava svojine, odnosno prava korišćenja. Daleko bi nam bilo značajnije da nam kažete o kojem broju se radi i da kažete koje će mehanizme primeniti Vlada u narednom periodu da se ovaj rok ispoštuje.Obzirom

sva javna preduzeća u Srbiji treba prvo da popišu svoju imovinu, da da srede svoje imovinske karte, da srede dozvole za broj objekata koji su uglavnom nelegalni, pa tek onda da se prijave nadležnoj upravi i da dobiju pravo upisa, što će biti sigurno veliki administrativni posao, a obzirom kakvim kapacitetima raspolažu lokalne samouprave i javna preduzeća, bojim se da se radi o rokovima koji neće biti ispoštovani, nećemo uspeti da u predviđenom roku od godinu dana završimo posao koji je predviđen

je bilo potrebno učiniti sve, ali se postavlja opravdano pitanje da li su oni koji su bili na vlasti tada do prošle godine, sa svojim kadrovima u javnim preduzećima, to zaista i radili.Demokratska stranka Srbije, ni prošli put kada se ovaj zakon usvajao, nije pisala amandmane, niti tražila da ti rokovi budu veći, ali smo upozoravali da je rok kratak i da sam predlog u zakonu nije realan. Očekivali smo da ćemo doći do ove situacije, da se produžavaju rokovi i da danas moramo hitno da zasedamo, jer nam u nedelju ističe taj rok i onda čitav zakon i koncept pada, odnosno preduzeća neće imati mogućnost da upisuju svoje pravo svojine, odnosno sve će biti u državnoj svojini, kao što ste vi rekli, što nas uvodi u veliki problem koji ne možemo da raščistimo u dužem vremenskom periodu.Ni ovaj zakon ne možemo da podržimo zato što nemamo jasne garancije koliko koliko će nam zaista vremena biti potrebno za to, nemamo nikakvu analizu o kojem se broju preduzeća radi, da li se i do kog nivoa u tom poslu otišlo, da li su sva preduzeća otpočela taj proces i koliko im je vremena potrebno za to. Ovi rokovi su dati krajnje okvirno i krajnje paušalno. Iz tih razloga mi nećemo to podržati, jer nemamo dovoljno kvalitetnih podataka da bismo mogli da se izjašnjavamo za ili protiv, da li je taj rok primeren i da li ćemo se ponovo sledeće godine naći ovde i na nekoj hitnoj sednici razmatrati o tome da li treba da se produži rok za šest meseci, godinu dana ili već koliko.Što se tiče drugih stvari u ovom zakonu koji je donet pre dve godine, ne bismo da komentarišemo.Smatramo da javna preduzeća u Srbiji, kao veliki gubitaši, moraju da daleko racionalnije koriste svoje resurse i da kroz racionalnije poslovanje smanjuju gubitke, da oni koji ne rade svoj posao moraju da snose posledice i da je tu Vlada Republike Srbije odgovorna da napravi čitav program mera koje će oročiti i koje će im dati, kao zadatak, da u određenom vremenskom periodu postignu određeni poslovni rezultat koji bi umanjio ogromne gubitke koji se mere, kako rekoše neki ovde, i do cifre od 6,3 milijarde evra, koliko sva javna preduzeća u Srbiji beleže kao gubitak ili kao obavezu koju imaju prema bankama. To se odnosi samo na velika državna preduzeća. Niko ne barata sa podacima koliki su gubici i koliko je zaduženje lokalnih javnih preduzeća. Kada bi se to analiziralo, došli bismo do zaista frapantnih cifara.Ponavljam još jednom da rok koji je dat ovde je krajnje paušalan i mi ne verujemo da ćemo u tom periodu sva javna preduzeća, koja imaju obavezu po ovom zakonu, uspeti da prikupe dovoljno dokumentacije i da upišu prava svojine. Verujemo da ćemo ponovo ovde imati prilike da razgovaramo o produžetku roka, zato što je on krajnje nerealan, a i kapaciteti i javnih preduzeća i lokalnih samouprava, koje treba da rešavaju problem, nisu adekvatni niti dovoljni da bi se

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege i koleginice, u ime poslaničke grupe PUPS htela bih da kažem da ćemo mi podržati ovaj zakon, da smatramo da je Vlada imala dobru procenu kada je odlučila da rok treba da se produži, jer je ovo zaista jedan obiman posao koji bi trebalo temeljno i valjano uraditi, da ne bismo došli u situaciju, kao što smo došli prethodnih godina, sa brzopletom primenom nekih zakona, koja nas je dovela do toga da je dobar deo imovine izdvojen iz javnih preduzeća, a kasnije je i završio u privatizaciji i sada je problem sudskih sporova i istraga.Ono zbog čega sam se najviše javila, uz podršku koju ćemo dati, je da, pošto vidim da nam je PTT Srbije nekako zanimljivo, kao javno preduzeće, pojedinim kolegama, moram da kažem da, kao jedno od retkih javnih preduzeća koje je poslovalo sa dobiti, utrostručilo je dobit za ovaj period od devet meseci. PTT Srbije je uradio svoj posao u skladu sa zakonom. Drugog oktobra smo imali upravni odbor koji je potvrdio tu odluku i resornom Ministarstvu telekomunikacija je uredno predata danas sva dokumentacija. Uz angažovanje svih potencijala koje je PTT imao, taj posao je odrađen.Tačno je, moram i da se osvrnem na neke komentare, tačno je da PTT Srbije ima osam ljudi u menadžmentu, ali to je nešto što je zatečeno, što je zatekao generalni direktor kada je došao Milan Krkobabić i nikoga od njih nije promenila, ali to su ljudi koji su postavljeni u nekim ranijim periodima, pripadali su različitim političkim opcijama, ali je njegov takav odnos prema menadžmentu u stvari njegovo viđenje departizacije. Tačno je i da imamo sektor za rizik, rizik, vidim da se stalno PTT pominje, te tako, slobodno, ako neko smatra da može da se prijavi, neka konkuriše. U svakom slučaju, preporuka je više

Vi ste to stavili na dnevni red praktično preko noći i to na taj način da ste prvu sednicu prekinuli i onda ste zakazali drugu sednicu i stavili ste na dnevni red po hitnom postupku. To brže ni ne može.Ne znam šta je bila vaša namera kad ste se tako ponašali. Možda to da narodni poslanici imaju manje vremena da se pripreme, možda da rasprava bude kraća i sam zakon da se izglasa još brže. Praktično, sve to ide u stilu kao i davanje injekcije – što brže, to manje boli. Mislim da je to jedan veoma važan zakon, zakon koji reguliše javnu svojinu u ovoj zemlji i zbog toga zaslužuje mnogo veću pažnju.Negde sam čitao u materijalu, možda baš u obrazloženju, da je potrebno

Uzimajući u obzir normalne procedure, ako sve to ide normalnim redom, onda to nije dovoljno vreme da se to produži. Međutim, možda na ovaj način će uspeti.Prvo smo dobili predlog da se zakon produžava šest meseci, pa je posle ispalo da nije šest meseci, nego je 12 meseci. Verujem da ste vi procenili

Jeste da je to pogodnije, da odmah produžimo na duže vreme, da se ne bismo našli ponovo tu za šest meseci na istu temu, ali nisam siguran da ćemo to uspeti i za 12 meseci.Mnogi

molbe za upis javne svojine. Međutim, nisam baš siguran da su u svemu oni krivi. Verujem da postoje tu mnogi drugi razlozi zato što to nije urađeno, što nije sprovedeno. Pre svega tražim greške u ovom zakonu, tražim greške u našem razgranatom sistemu birokratije i možda neki nisu ni predali zato što su mislili da neće stići nikako. Ne znam šta su razlozi, ali to bi trebalo ispitivati, šta su pravi razlozi.U periodu od 1995. godine do 2011. godine, sva javna imovina je bila u vlasništvu Republike Srbije. To je bila neviđena mera centralizacije i zato smo mnogo očekivali od donošenja ovog zakona 2011. godine.

Imala je Vojvodina svoju železnicu koja je stvarno lepo i dobro radila, vode, šume, nacionalne parkove, sve.Što se tiče nekretnina i zgrada, sve je na teritoriji Pokrajine Vojvodine, čak i neke nekretnine izvan naše teritorije.Da vidimo šta je situacija danas.

Taj zakon je nažalost toliko loš da ne može da se ispravi ni amandmanima. To je između ostalog i razlog što mi nismo predali amandmane za taj zakon. To bi trebalo u celini da se menja.Imamo menja.Imamo sada rekonstruisanu Vladu koja je krenula u rešavanje teških i ozbiljnih problema sa velikim elanom. Imamo starog – novog premijera koji je u ekspozeu govorio o tome da će biti značajnih, pozitivnih promena u životu ove zemlje. Očekujem da bude nekih dobrih rezultata, nešto što je opipljivo

i nemojte o njemu da govorite, već pređite na dnevni red. bez toga da pričamo o posledicama, bez toga da pričamo o tome kako je donesen, o čemu se radi, koji su razlozi bili. Ne znam o čemu da pričam. Nisam prvi ja danas koga ste opomenuli zbog toga. Imam utisak da bi trebalo da tražim od nekoga šta treba da govorim, pa da pročitam ovde. Jedino bi to možda važilo. Stvarno ne znam o čemu da govorim i na koji način da govorimo, a da nas ne prekidate.

Vi uvodite posebnu aktuelnu tačku dnevnog reda i to je u skladu sa Poslovnikom, a ja što reagujem, u skladu sa Poslovnikom, da zakon nije na dnevnom redu, vama je smešno, gospođo Čomić. Molim vas da vodite računa kako se ponašate.Izvolite.

mislim da smo uzalud došli ovde u Skupštinu. Hvala lepo. članu 27.Gospodine predsedavajući, način na koji ste prekidali govornike koji su raspravili o dnevnom redu, a izmene i dopune Zakona o javnoj svojini su na dnevnom redu, je nedopustiv. Prvenstveno iz tog razloga što ste uveli jednu drugu praksu. Mi smo imali od prethodnog govornika diskusiju o dobiti javnog preduzeća „Pošta“, koju niste prekinuli, a koja nije tema dnevnog reda i nema dodira sa Zakonom o javnoj svojini, a prekinuli ste mog kolegu Milana Lapčevića i sada kolegu Čizika, koji su govorili o uzrocima zbog kojih smo došli danas u situaciju da menjamo ovaj zakon, o uzrocima koji se tiču javnih preduzeća, lokalnih samouprava i posledica posle usvajanja ovog zakona.Znate šta, ako hoćemo da tako tumačimo Poslovnik, koji se nikada tako nije tumačio, gospodine potpredsedniče, nikada, onda je ova debata potpuno izlišna. Šta smo mi ovde? Kakvi smo mi poslanici? Mi pričamo o Zakonu o javnoj svojini. Ako niste reagovali na potpuno odstupanje od zakona, nemate pravo sada da ukazujete na taj način

kažemo, kao i o posledicama koje će nastupiti. Molim vas, uvedite identičnu praksu i prosto pustite da se priča o zakonu. To je suština, a ne da se tolerišu rasprave koje nemaju nikakve veze sa zakonom.

Sve dok narodni poslanici govore o uzročno posledičnim vezama između potrebe za produženje roka, ja to prihvatam. Ali, onog momenta kada počne kritika postojećeg zakona, ne vidim da je to u vezi sa dnevnim redom. Možete da se slažete ili da se ne slažete. Moje je pravo da tako reagujem, a vi možete da se ne slažete sa tim.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsedniče Narodne skupštine.Mislim da bi najbolji način bio iz ove situacije da izađemo da primenimo član 112. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji predviđa da vi možete odrediti pauzu u radu ove sednice, da održimo jedan sastanak, odnosno kolegijum šefova poslaničkih grupa i nas narodnih poslanika koji smo zainteresovani za ovu temu, kako bismo utvrdili pravila po kojima ćemo govoriti o ovoj tački dnevnog reda. Ovako ovo gubi svaki smisao, ulazi u jedan besmisao.Vi uvek dobro predsedavate sednicom Narodne skupštine, nemam primedbi, ali danas imamo jedan vrlo specifičan momenat u radu današnje Narodne skupštine. Možda bi bilo dobro zaista da odredimo pauzu od sat vremena i da se dogovorimo po kojim pravilima, po kojoj temi i o čemu ćemo raspravljati. Imam veoma jasnu nameru, jasnu nameru, preciznu da govorim o razlozima donošenja ovih izmena. Imam razloge da smatram, s obzirom kako se neki ophode prema poslanicima u ovoj sali, da nećemo svi biti stavljeni u ravnopravan položaj. Zato je možda najbolje da sada odredimo pauzu, da utvrdimo pravila ponašanja koja su vezana za ovaj Poslovnik i da se dogovorimo na koji način ćemo raspravljati o ovoj i te kako važnoj temi koja je danas na dnevnom redu. Zahvaljujem Uopšte ne vidim razloga za utvrđivanje pravila i nije ni do sada bila praksa, nego je stvar predsedavajućeg da vodi računa da li se govornici drže dnevnog reda ili ne, a ne sada da ja vama sufliram i sugerišem kako ćete vi da vodite raspravu. To bi bila nova povreda Poslovnika – uticaj na poslanike. To mi ne pada napamet. Nemojte me navoditi na tanak led, to nije korektno. Znate dobro da to nije u skladu sa Poslovnikom.

Zahvaljujem.Sa nadom da je zaista redosled poštovan i da kolega Milan Lapčević nije uskraćen za pravo da govori o povredi Poslovnika, pozivam se na povredu člana 27. i na to da ste vi dužni da se starate o redu na sednici. To staranje o redu na sednici podrazumeva poštovanje i drugih članova Poslovnika Narodne skupštine koji definišu načine na koji se narodni poslanici ophode jedni prema drugima.Vaše tumačenje ophođenja je da smatrate da dok predsedavate Narodnom skupštinom imate pravo da mi postavljate pitanja o tome zašto se smejem, nakon rečenice koju vi upućujete nekom drugom narodnom poslaniku da nije njegovo da kritikuje zakon. Znate, ta rečenica ima jednu divnu duhovitost u sebi i za tu rečenicu, i na nju, i o njoj, može da se smeje ili da ima komentar bilo koji narodni poslanik. Ali vi, kao predsedavajući, nemate pravo da za vreme dok vodite sednicu mene pitate o mom ponašanju. Pogotovo nemate pravo zbog toga što je u tom trenutku meni nemoguće da uradim išta drugo osim da vam pristojno odgovorim šta je smešno u rečenici zašto opozicioni poslanik kritikuje zakon.Potpuno razumem i vašu volju da ovu sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom, razumem i teškoće koje pri tome imate, ali je prosto pitanje moje obaveze da vas podsetim da član 27. koji podrazumeva vođenje reda na sednici podrazumeva i primenu svih drugih članova Poslovnika koji sve nas obavezuju na uljudno ponašanje.Kad god neko bude smatrao da posao opozicionog poslanika nije da kritikuje zakon, ja ću se smejati, pošto je to smešno. Hvala vam. **Konstantin Arsenović** Ja smatram da nije bilo povrede Poslovnika i ne bih komentarisao dalje.Vi možete tražiti da se izjasnimo

reklamiram povredu Poslovnika, član 27. koji reguliše način na koji vi vodite sednice i vašu odgovornost da u vođenju sednice primenjujete odredbe Poslovnika prema svim poslanicima isto.U prepodnevnom i ovom podnevnom delu rasprave ste dopustili da se govori o povraćaju imovine, o gradu Beogradu, o dobiti pošte, po 20 minuta i to vam uopšte nije smetalo. Kada sam ja govorio o tome koji su razlozi za produžetak roka i direktno se vezivao za član 1. izmene ovog zakona, vi ste me prekidali, postavljali potpitanja i usmeravali šta treba da pričam. Razumem vašu profesionalnu deformaciju iz vaše profesije koju ste do sada imali pre penzije da želite da sve lako stavite u jedan kliše i da svi mislimo isto i da pričamo ono što vi volite da čujete. Ali, vas molim ako ako imate tu želju da to iskazujete na neki drugi način, a ne u Narodnoj skupštini i da ubuduće primenjujete Poslovnik prema svima isto.Ako ste mene prekidali i tražili da govorim ono što vi volite da čujete onda ste morali da radite i prema gospodinu Đeliću, i prema gospodinu Babiću i prema svima ostalim, a naročito prema vašim kolegama iz poslaničke grupe. Nemam ništa protiv gospođe Mire, vrlo mi je draga osoba ali znate ako imamo isti aršin onda prema svima isto. Valjda vam ovoliki broj reklamiranja Poslovnika i negodovanja zbog vašeg vođenja Skupštine i od strane pozicije i opozicije govori nešto u prilog tome da niste baš uvek vi u svemu u pravu.

diskusija drugih poslanika. Nemam primedbi, niti sam davao primedbu na vašu diskusiju o zakonu, on je bio sasvim korektan, ali ste počeli da tumačite tuđe. Samo sam vas zamolio da ne ulazite u polemiku sa drugim poslanicima, to je jedini bio cilj, no, vaše je pravo da to smatrate da nije korektno i u tom smislu prihvatam vaše sugestije. Možete da tražite da se izjasnimo u Danu za glasanje o povredi Poslovnika. Da li tražite? Da, u članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove